Første representantforslag er på vegne av Terje Halleland, Dagfinn Henrik Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Himanshu Gulati og meg selv om kjernekraftforskningssenter for miljøvennlig energi.

Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, Bengt Rune Strifeldt, Himanshu Gulati og meg selv om styrket suverenitet, sysselsetting og energisikkerhet på Svalbard. Presidenten [10:01:09]: Representanten Stine Westrum vil framsette et representantforslag. Presidenten

Representanten André N. Skjelstad vil framsette et representantforslag.

(H) [10:03:09]: På vegne av Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Ingunn Foss, Jan Tore Sanner og meg selv vil jeg gjerne sette fram et forslag om styrket kamp mot negativ sosial kontroll. Jeg vil sette fram et forslag på vegne av representantene Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø og meg selv om å forsterke innleieregelverket.

(H) [10:04:08]: På vegne av re- presentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot, Anne Kristine Linnestad, Tage Pettersen og meg selv vil jeg fremme et representantforslag om et demensvennlig samfunn. av settepresidenter Presidenten [10:04:23]: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt. Presidenten foreslår Liv Kari Eskeland og Heidi Greni. Andre forslag foreligger ikke, og Liv Kari Eskeland og Heidi Greni anses enstemmig valgt som settepresidenter for dagens møte.

Pre- sidentskapet legger med dette frem Innst. 476 S for 2022–2023, om oppnevning av et utvalg til å gjennomgå Stortingets regler om dokumentinnsyn. Innstillingen er enstemmig. Det vises til representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Bjørnar Moxnes, Dokument 8:90 S for 2021–2022. På bakgrunn av dette varslet presidentskapet i Innst. 233 S 2021–2022 at det ville ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av Stortingets dokumentoffentlighetsregler. Etter Grunnloven §§ 84 og 100 femte ledd er Stortingets dokumenter offentlige. Offentlighetsprinsippet er en bærebjelke i et åpent og demokratisk samfunn. Det er av stor betydning for tilliten til Stortinget som institusjon at Stortinget har gode og oppdaterte regler om dokumentoffentlighet, og at innsynssaker behandles på en god og betryggende måte. For statsforvaltningen og kommunene er dokumentoffentlighet regulert i offentleglova. Denne loven gjelder ikke direkte for Stortinget, og Stortinget har derfor siden 2000 hatt egne regler om dokumentoffentlighet. De nåværende reglene om rett til innsyn i Stortingets dokumenter ble vedtatt i 2009 og sist endret i 2018. Det er nå på tide med en gjennomgang. Presidentskapet foreslår å oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av Stortingets dokumentoffentlighetsregler. Utvalget skal også vurdere innretningen av Stortingets saksbehandling i innsynssaker for at denne skal være betryggende og tillitvekkende, herunder hvem som skal behandle klager på avslag på innsynsbegjæringer Stortingets dokumentoffentlighetsregler bygger på offentleglova. Dette er foreslått videreført. Utvalget skal likevel vurdere behovet for presiseringer og unntak ut fra Stortingets konstitusjonelle rolle, virksomhet og organisering. Utvalget er også bedt om å vurdere hvorvidt Stortingets dokumentoffentlighetsregler bør vedtas som lov, og ikke ved alminnelig stortingsvedtak, som i dag. som i dag. Det er viktig at Stortingets dokumentoffentlighetsregler har høy grad av legitimitet. Presidentskapet foreslår derfor at utvalget får en bred sammensetning, som representerer uavhengig juridisk fagekspertise, det politiske miljøet, Stortingets administrasjon og pressen. I tråd med vanlig praksis er det foreslått at presidentskapet gis fullmakt til å oppnevne leder og øvrige medlemmer av utvalget. Som ledd i denne prosessen har presidentskapet bl.a. bedt Stortingets presselosje og Norsk Presseforbund om å nominere kandidater til utvalget. Partigruppene på Stortinget er også invitert til å foreslå utvalgsmedlemmer. Jeg viser ellers til merknadene og anbefaler presidentskapets enstemmige tilråding i innstillingen.

for perioden 2023–2027. Det følgjer av NIM-lova § 5 at institusjonens styre skal bestå av fem medlemer. Styremedlemene skal representera ulike fagfelt, m.a. juridisk kompetanse om menneskerettar, og styret skal ha kompetanse om verksemdsstyring. Eit av medlemene skal ha særskild kjennskap til samiske spørsmål. I styret skal kvart kjønn vera representert med minst to medlemer. Som ledd i ein open og konsultativ oppnemningsprosess har Stortingets presidentskap oppmoda organisasjonar, institusjonar og publikum elles til å føreslå kandidatar til det nye styret i NIM, som no skal veljast. Fristen for å fremja forslag gjekk ut 10. mars 2023, og det kom inn forslag på 47 kandidatar. Det sitjande styret i NIM blei oppnemnt med verknad frå 1. juli 2019 til 30. juni 2023 ved vedtak i Stortinget 20. juni 2019. Det følgjer av NIM-lova at styremedlemene kan veljast att, men ingen kan sitja styret i meir enn to periodar.

ei grundig vurdering av dei innkomne forslaga har presidentskapet avgjort å føreslå følgjande kandidatar til styret for Noregs institusjon for menneskerettar for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027:

Han har vore nestleiar i NIMs styre sidan 1. juli 2019 og stiller seg til disposisjon for ein ny periode. Som styremedlemer føreslår presidentskapet: Aili Keskitalo, politisk rådgjevar i Amnesty International Noreg,

og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen om godtgjø- relser for nasjonale politikere som gjør at folkevalgte ikke rykker fra folk som har valgt oss (Innst. 500 S (2022– 2023), jf. Innstilling fra Stortingets godtgjøringsutvalg og Dokument 8:179 S

[10:12:17]: Godtgjøringsutvalget har som vanlig gjort en grundig gjennomgang av hva de tenker bør ligge til grunn for reguleringen av godtgjørelsene, med utgangspunkt i det mandatet de har fått, og de retningslinjer som er lagt. Frontfaget er funnet som det riktigste mål for å se på godtgjørelsen til til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, og dette har de lagt til grunn også i år. Resultatet av forhandlingene i frontfaget er vel godt kjent, der man altså fikk en ramme på 5,2 pst.

de slår fast at de ikke har sett noe som skulle tilsi at en går bort fra det prinsippet i år. Jeg minner i den sammenheng om at at Stortinget, på tross av godtgjøringsutvalgets anbefalinger, ikke tok ut den foreslåtte økningen i 2020. Stortinget den gangen vedtak om å beholde godtgjørelsen uten regulering, og det følger oss jo videre. Presidentskapet viser til den måten dette er håndtert på, og til mandatet Stortinget har gitt. Presidentskapets flertall, alle utenom femte visepresident Ingrid Fiskaa, stiller seg bak en fellesuttalelse der vi forholder oss til det, og der vi også, i kommentar til forslaget fra Rødt, viser til den gjennomgangen som har vært av hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for regulering av godtgjørelsen. på bakgrunn av det mandatet og det som var grundig diskutert da, går en heller ikke inn for forslaget fra Rødt.

Disse medlemmer ser at det mandatet som er gitt godgjøringsutvalget, i for liten grad tar hensyn til den moderasjonen man ønsker å oppnå. Disse medlemmer mener det er behov for å finne en ordning som ivaretar lønnsmoderasjon og bidrar til å min Disse medlemmer mener en alternativ regulering med gjennomsnittlig kronebeløp vil bidra til det.» Jeg kan si at også flertallet i presidentskapet har tatt opp at den debatten går, og at noen vil se på en annen måte å regulere på. visepresident Ingrid Fiskaa har et alternativt forslag og vil nok kommentere det selv, så jeg tar ikke det med her nå. Men innstillingen fra presidentskapet fremmes altså av flertallet, alle unntatt femte visepresident Ingrid Fiskaa, og går på å følge frontfaget, med 5,2 pst. tillegg. [10:16:36]: SV fremjar i dag forslag om å setja ned godtgjeringane for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Det gjer me ikkje fordi folkevalde ikkje gjer ein viktig jobb, eller ikkje har eit stort ansvar, for det gjer me, og det har me, til liks med svært mange andre i dette landet. Sjølv med forslaget frå SV vil både stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer framleis ha ei høg inntekt – godt over 900 000 kr for stortingsrepresentantar og over 1,6 mill. kr for statsministeren. SV sine forslag, som er i tråd med det SV òg har føreslått i tidlegare år, og mindretalet i det utvalet som greidde ut det systemet me har i dag, inneber at stortingsrepresentantar ikkje lenger skal vera blant dei dei 10 pst. høgast løna. Forslaga inneber òg eit system for framtidige såkalla lønsoppgjer med kronetillegg, tilsvarande det ein arbeidstakar med gjennomsnittsløn får, i plassen for ein prosentvis auke. Forskjellen mellom kronetillegg og prosenttillegg er ikkje uviktig, for prosenttillegg gjer at dei med høgare løn stadig rykkjer ifrå, saka handlar om. Over tid har inntektsforskjellane auka kraftig i Noreg, som i alle andre land. Stortingsgodtgjeringane er ikkje det einaste eksempelet på dette, men det er like fullt ein del av problemet. Fordi folkevalde skal representera nettopp folket, er det eit problem i seg sjølv at avstanden mellom innbyggjar og representant er stor og aukande. Det må me gjera noko med. Enkelte bekymrar seg for at menneske i dei øvre sosiale laga, dei som allereie tener mykje, skal takka nei til å bli nominerte til stortingsplass om ikkje stortingsløna kan tilsvara omtrent det dei elles ville fått. Eg er ikkje så bekymra for det, for det er ikkje dei høgtlønte gruppene som er underrepresenterte i denne salen og i andre politiske verv. Dei som ikkje er godt nok representerte, er dei med kort utdanning og låg og det er i desse gruppene at tilliten til det politiske systemet er lågast og avstanden størst, både reelt og opplevd. Difor handlar denne saka om demokratiet vårt. Demokratiet har dårlege vilkår i eit samfunn med store forskjellar i inntekt, makt og levekår. Det legg til rette for mistru og avstand, og me har allereie for mykje av det. Eit moderasjonssys tem, slik SV føreslår, vil vera eit lite, men viktig bidrag til større tillit og tiltru til det demokratiske systemet vårt.

[10:20:03]: Det som ikke er det vakreste, men heller vårens styggeste eventyr, er tilbake. I et par–tre år skjøv stortingsflertallet over til millionlønn for stortingsrepresentanter foran seg, før den lite flatterende grensen ble passert i fjor. I år presidentskapet et videre sprang, opp til over 1,1 mill. kr i året for stortingsrepresentanter, 1,5 mill. kr for regjeringsmedlemmer og nesten 2 mill. kr for statsministeren. Dette gjør presidentskapet på grunnlag av en innstilling fra godtgjøringsutvalget, med tre medlemmer med bakgrunn som henholdsvis sorenskriver, børsdirektør og professor. Hva vi toppolitikere tjener, er et politisk spørsmål, ikke et nøytralt faglig anliggende. Godtgjørelsesutvalget bidrar til å tilsløre dette. Politikerne får noe å gjemme seg bak, en unnskyldning. Rødt Vi er nødt til å stå for våre egne avgjørelser, ikke gjemme oss bak et utvalg som stadig vekk går inn for høye lønninger. Når lønningene for toppolitikerne økes med samme prosentvekst som i samfunnet for øvrig, bidrar det reelt sett til å øke forskjellene. Det er det Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet går inn for i dag når de foreslår å øke stortingslønnen til 1,1 mill. kr.

som er medianlønnen i Norge, altså det man tjener hvis man er midt på treet og i heltidsstilling. I en forskjellskrise hvor folk får mindre å rutte med, blir stortingsrepresentanter og andre toppolitikere altså bedre stilt i møte med økende kostnader på strøm, bolig, mat, Freia-sjokolade – you name it. Samtidig ser vi at køene til matutdelingene i dette landet blir lengre. Flere må velge mellom mat i handlekurven, lys i lampen eller å gå til tannlege. Mange sliter med å betale regningene. Lønnsoppgjøret for folk flest hadde en lavtlønnsprofil. Det samme kan på ingen måte sies om lønnsoppgjøret for toppolitikere. Arbeiderpartiets medlemmer anerkjenner til og med dette problemet i sine merknader i saken. Det er i det minste bedre enn Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som ikke engang ser problemet med at politikere rykker fra som en del av samfunnets lønnsadel. Rødt har foreslått et kraftig kutt i lønnen for toppolitikere, og at lønnsutviklingen knyttes til kroneutviklingen for dem som tjener midt på treet. som har valgt oss subsidiært en lønnsfrys så lenge prisveksten i samfunnet er høyere enn lønnsveksten. Jeg vil særlig oppfordre Arbeiderpartiet til å se nærmere på Rødts hvis de mener alvor med at de ønsker seg moderasjon. Jeg forventer ikke at Arbeiderpartiet vil støtte alle forslagene til Rødt, men vi har også noen mer moderate forslag som vil kunne sikre en ordning som ivaretar moderasjon og bidrar til å minske forskjellene. Rødt går ikke inn for at stortingsrepresentanter skal tjene dårlig, men vi går inn for at folkevalgte ikke skal rykke fra folket som har valgt oss. Det er det det handler om. Vi tjener allerede bra. Nå kommer vi til å tjene enda bedre, mens prisene stiger

godtgjøringsutvalget og gjort dette nærmest til en byråkratisk øvelse, ikke en politisk uenighet. Jeg merker meg at

tegnet seg for å forsvare den lønnsøkningen. Så kan man godt si at det ikke er mange nok representanter fra presidentskapet osv., men vi er jo representanter i mange ulike komiteer som kan ta ordet, for dette er en sak som ikke bare angår presidentskapet eller godtgjøringsutvalget, dette er en sak som angår alle representanter. Vi må kunne forsvare de vedtakene vi gjør, alle som én. Med dette er Rødts forslag tatt opp.

Stor økonomisk avstand mellom de folkevalgte og de folkene vi skal representere, kan fort bli et demokratisk problem fordi avstanden mellom livet til de menneskene som sitter i denne salen, og de menneskene som sitter der ute, blir for stor. Synes vi det er greit, det lønnsnivået vi nå skal bevilge oss selv? Hvis du går inn i et rom det er 100 mennesker, og du ser en stortingsrepresentant, kan du nesten være bombesikker på at den personen er den høyest lønnede i det rommet. Stortingsrepresentanter tjener mer enn 95 pst. av Norges befolkning. Mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og de andre partiene at det er der lønnsforskjellene skal ligge, at vi skal tjene mer enn 95 pst. av det folkene vi skal representere, er i en dyrtid der stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Forbrukslånene øker. Inkassosakene øker. Vi får mange historier om foreldre som lar være å spise varme måltider for å sørge for at barna deres kan gjøre det. Køene utenfor fattighusene øker – og i den tiden skal vi bevilge oss selv en stor lønnsvekst. Vi har diskutert det inn og ut i denne salen, og spesielt høyresiden er veldig flink til å snakke om moderasjon i staten, at man skal holde tilbake, men på ett område gjelder ikke det, og det er når vi skal øke utgiftene til oss selv og vårt eget lønnsnivå. I morgen kommer vi til å ha debatten om statsbudsjettet, og der kommer høyresiden til å snakke om at statens utgifter er altfor store. I dag har de muligheten til å vedta et konkret forslag som vil redusere stortingslønningene, men der mener de at statens utgifter godt kan øke. Vi i SV fremmer i dag en rekke forslag om å redusere stortingslønningene. Hvis vi er helt ærlige: Hvis vi fryser stortingslønningene, har vi et høyt lønnsnivå. Hvis vi kutter dem med 50 000 kr, har vi et høyt lønnsnivå. Hvis vi kutter dem med 100 000 kr, har vi et høyt lønnsnivå. Hvis vi kutter dem med 150 000 kr, har vi et høyt lønnsnivå. Hvis vi kutter dem med 200 000 kr, har vi et høyt lønnsnivå. Jeg hadde håpet at Stortinget ville moderere seg i den krevende tiden vi står i nå. Jeg hadde håpet at høyresiden ville begrense statens utgifter i hvert fall på dette området. Det ville gjort at vi hadde hatt mer penger til å hjelpe dem som sliter mest, og det er en bedre prioritering enn å bevilge oss selv høyere lønn igjen.

partiene som er interessert i å ha denne debatten. Det finnes mange begrunnelser for et høyt lønnsnivå, og en av de aller vanligste er at man må ha et høyt lønnsnivå når man er i en utsatt stilling, fordi det krever noe å stå i stormen. Det krever noe å bli utsatt for negativ oppmerksomhet. Det krever noe å stå på en talerstol og diskutere sitt eget lønnsnivå. Men det viser seg i dag at den begrunnelsen ikke holder vann, for uansett hvor høyt lønnet man har man har gjort representantene i denne salen, er det ingen her som er villig til å stå i stormen – utenom representanten Harberg, som riktignok skal ha honnør for sitt innlegg. Det mangler at de store partiene her er villige til å stå fram og forsvare hvorfor vi har det lønnsnivået, den godtgjørelsen som vi har.

Vi er altså privilegerte nok til å sitte og vedta vår egen godtgjørelse, vårt eget lønnsnivå. Det er det knapt noen andre mennesker i Norge som er. Da er et minste minimum av respekt overfor velgerne at de som forsvarer

til sine velgere, til sine lavtlønte velgere, til sine velgere som er minstepensjonister og uføretrygdet – og hva det skal være – hvorfor den jobben vi gjør her inne, det vervet vi har her inne, skal rettferdiggjøre at vi er oppe i millionlønn i godtgjørelse, at vi har en økning fra et år til det neste på nesten 100 000 kr. Det er verdt å minne om at 700 000 kr også er en veldig god lønn i Norge.

stemmer ned forslag om å moderere seg så ørlite som 15 pst., som Rødt har foreslått. Det syns jeg er underlig, og jeg må ærlig talt si at jeg syns det er rimelig spesielt at ikke flere av de partiene som utgjør det store flertallet som står

Presidentskapet legg med dette fram innstillinga si om eit representantforslag om innføring av eit lobbyregister. Forslagsstillarane ber presidentskapet greia ut moglege modellar for ei registreringsordning for dei som oppsøkjer Stortinget og Stortingets representantar på vegner av seg sjølve for å påverka Stortinget i saker som er til behandling. Det blir vidare bedt om ei tilsvarande utgreiing knytt til ei registreringsordning for lobbyverksemd retta mot den politiske leiinga i departementa og på Statsministerens kontor. Liknande forslag om innføring av lobbyregister for Stortinget og regjeringa er fremja fleire gonger tidlegare utan at dei er blitt vedtekne, seinast gjennom Stortingets vedtak av 2. juni 2022. Eit samla presidentskap er einig med forslagsstillarane i at openheit og moglegheit for innsyn er ein viktig premiss for eit liberalt demokrati og for ytringsfridom. Det er heilt grunnleggjande for tilliten til det norske politiske systemet og er eit sikkerheitsnett mot maktmisbruk og korrupsjon.

har openberre positive sider, og møte mellom lobbyistar og dei folkevalde kan vera ei viktig demokratisk kjelde til supplerande informasjon utover det som blir opplyst i saksdokument.

bidreg til eit samfunn der vanlege borgarar har betre innsikt i maktforholda og kven som påverkar politiske avgjerder. Det er eit argument for at ein alltid bør streva etter openheit så langt det er praktisk mogleg. Mest mogleg openheit rundt denne typen påverknad vil etter mi meining bidra til betre avgjerder. Auka grad av innsyn vil dessutan kunne auka tilliten til alle som har sitt daglege virke her på Stortinget. Det finst allereie eit besøksregister for alle som besøkjer Stortinget, og eg meiner difor at det neppe vil utgjera eit stort hinder for å besøkja Stortinget om det blir ei openheit rundt dette besøksregisteret når det gjeld lobbyverksemd. Det er liten grunn til å tru at møteverksemd i særleg grad vil bli flytta ut av Stortinget av den grunn. At eit lobbyregister ikkje vil fanga opp all kontakt mellom stortingsrepresentantar og aktørar som vil påverka politikkutforminga, er etter mi meining heller ikkje eit tungtvegande argument mot meir openheit. Eg støttar difor representantforslaget og tek med dette opp mindretalsforslaga i innstillinga.

at Venstre føreslår innføring av eit lobbyregister for Stortinget sitt arbeid, og at det blir avvist av eit fleirtal i Stortingets presidentskap, dvs. Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Høgre og

hatt to argument mot lobbyregister. Det eine er at ein ikkje trur det vil verke, og det andre er at det er så komplisert og tungvint at det berre vil bli masse meirarbeid.

at det er ingen praktiske problem ved å gjere det. Dette er den enklaste sak i verda om ein vil, og heldigvis har fleirtalet i presidentskapet gjeve opp argumentet om at dette er så vanskeleg. Det er berre argumentet om at ein ikkje trur det verkar,

Norsk Presseforbund ikkje har skjønt, for dei ønskjer eit lobbyregister. Ein har skjønt noko som Norsk Redaktørforening ikkje har skjønt, for dei ønskjer eit lobbyregister. Ein har skjønt noko som Norsk Journalistlag ikkje har skjønt, for dei ønskjer eit lobbyregister. Ein har skjønt noko som kommunikasjonsbransjen sjølv, ved Kommunikasjonsforeningen, ikkje har skjønt, for dei ønskjer eit lobbyregister. Ein har skjønt noko som Transparency Inernational ikkje har skjønt, for dei ønskjer eit lobbyregister. Ein har skjønt noko som Europaparlamentet, EU-kommisjonen og ei rekkje parlament i andre land ikkje har skjønt, for dei har både innført eit lobbyregister og latt det bli verande fordi ein ser det har ein effekt.

Det er for meg og Venstre heilt uforståeleg at dette enno blir halde igjen av eit fleirtal i presidentskapet og eit fleirtal av dei store partia, som rett og slett meiner at det som heile PresseNoreg,

at det fremmes forslag om lobbyregister. Jeg er ikke sikker på om det er en god tradisjon når det gjentas på samme vis hvert år uten at vi kommer noe videre. Jeg hadde bare lyst til å presisere et par ting. Det var en underlig rekke av henvisninger til hva presidentskapet mente. Nei, det er flertallet i denne salen som mener, det er flertallet i denne salen som hver gang har sagt at vi ikke går for dette slik som det foreslås her. Men jeg kan si at presidentskapet har fulgt opp problemstillingen på flere områder.

Da grep presidentskapet fatt i det og endret reglementet, og det er det presidentskapet som har gjort. Vi har strammet inn, slik at den virksomheten ikke kunne fortsette. ikke nok med det, en har endret reglene for kortet slik at de som får det, altså tidligere representanter, må skrive under på at de ikke skal bruke det til politisk påvirkningsarbeid, slik det kan se ut til at det har vært brukt. Det har presidentskapet gjort. Ellers er det slik at vi som sitter i presidentskapet, forankrer våre saker i partigruppene, som representanter i alle andre komiteer gjør. Vi er opptatt av åpenhet. Det er det stadig saker om i presidentskapet. vi har gjort de endringene jeg omtalte nå. Det er en etisk veileder som veldig tydelig adresserer dette overfor representantene. for min del og for Høyre sin del at bakgrunnen for at vi ikke går for dette, er at vi ikke synes det en god løsning, for det løser ikke hele problemstillingen. Jeg har hatt et fantastisk liv som politiker i dialog med folket, i dialog med organisasjoner, virksomheter, enkeltpersoner som har interesser i saker, og det har Da jeg var ordfører i Grimstad, begynte jeg med å legge ukeplanen min, alle møteavtalene mine, ut på Facebook, og jeg sendte den til avisen, som trykket den. Det gjorde jeg i mange år. Jeg gjorde det også etter at jeg begynte på Stortinget.

Det overveide jeg lenge, og så fant jeg ut: Ja, den friheten må de ha. De må kunne komme til meg og snakke om en sak. Det kan godt være at folk tror at de da skulle snakke om en sak fra arbeidsplassen sin eller organisasjonen sin, og så var det noe helt annet de skulle snakke med meg om – det er ikke alltid jeg vet innholdet i hva de skal framføre. Det å kunne ta imot alle til et møte – på Stortinget eller utenfor Stortinget, jeg synes ikke det er poenget – og møte dem åpent, la alle ha en lav terskel for å snakke med meg om de sakene de er opptatt av, uten at det skal kunngjøres for offentligheten, synes jeg er et grunnleggende og viktig prinsipp for meg som representant for folket. Derfor synes jeg ikke lobbyregister er en god idé. Så kan det være at vi i fellesskap kunne sett på om det var noe som skulle registreres på en eller annen måte, men jeg synes ikke det som foreslås her, er løsningen. Det var min og Høyres konklusjon. Vi står sammen med flertallet i presidentskapet om at vi ikke gjør dette nå, men også med det flertallet som har presisert at vi jobber både med åpenhet og for å

[10:45:05]: I Norge er vi veldig glad for at vi kan skryte på oss å være et land med høy tillit i befolkningen, mellom befolkningen og politikere mellom folk som har makt og sterke virkemidler og folk som ikke har det. Det er verdier vi alle er enige om at vi er veldig opptatt av å ta vare på.

Vi har rotet med representantordninger og med det folk oppfatter som fordeler og forbindelser, og vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å gjenopprette den tilliten. Der foregår det et godt arbeid, og ikke minst presidentskapet går foran og har bidratt på en åpen og tydelig måte til å vise vilje til å gjøre alt som er mulig for å gjenopprette tillit. av de aller viktigste tingene vi som stortingsrepresentanter gjør, er nettopp å la oss påvirke av folk. Det er meningen at vi skal la oss påvirke, men det er også meningen at andre skal ha tillit til at vi lar oss påvirke på en måte som de har kontroll over og oversikt over. Det er derfor denne saken om lobbyregister kommer tilbake og er viktig. Det er et spørsmål om vi er villige til å gjøre det helt klart hvem det er som påvirker oss, hvilke krefter det er som påvirker oss,

Det er ikke noe problem å håndtere dette lobbyregisteret. Vi er små og har en liten administrasjon. Det klarer vi helt fint, og vi vil kunne fortelle dem som vil vite det, hvem vi har snakket med, slik at det er en åpen sak. Jeg tror det er svært viktig at Stortinget kan gjøre det, og derfor støtter vi dette forslaget om et lobbyregister. innvendingene til representanten Harberg om fortrolighet og tillit. Det er kanskje noe vi bør se på i måten et lobbyregister utformes på,

som representanten Harberg selv da har praktisert, hvem vi snakker med og sånn noenlunde om hva. Det mener jeg er et overordnet viktig signal. Derfor støtter vi forslaget fra Venstre. Vi har fremmet et sånt forslag selv også for en tid siden. Jeg tror vi kan være sikre på at denne diskusjonen ikke er slutt, selv om flertallet nå sier nei nok en gang.

er eg heilt einig med representanten Harberg i at kontakt, utstrekt kontakt, mellom politikarar og folk, organisasjonar, bedrifter og alle aktørar i samfunnet er grunnleggjande bra og positivt.

i Oslo, og store organisasjonar og store bedrifter med store apparat som anten har eigne folk tilsett, eller som brukar PR- og kommunikasjonsbyrå for å påverke. Det er ikkje noko gale i det heller, men det å få fram korleis den kontakten har føregått, og kven som er i kontakt med politikarar, trur eg er i alles interesse, ikkje minst, som representanten Hansson var inne på,

fleirtalet er imot vårt forslag om eit lobbyregister slik det ligg no, fordi ein ikkje trur det verkar, men at ein kan vere positiv til å diskutere

Medie-Noreg, heile Kommunikasjons-Noreg, Europarådet, OECD og ikkje minst Transparency International er tydelege på at eit lobbyregister er vegen å gå.

På bakgrunn av saker som kom fram hausten 2021, utnemnde presidentskapet eit utval til å gå gjennom dei økonomiske ordningane for representantane, med nokre få unntak. Utvalet vart bede om å sjå på innretninga av ordningane for framtida, og mandatet måtte ikkje forvekslast med oppdraget Stortinget gav til Riksrevisjonen i januar 2022.

Utvalet for dei økonomiske ordningane leverte i mai 2022 ein delrapport med forslag til seks overordna prinsipp for dei økonomiske ordningane. Presidentskapet er samd i desse, og meiner dei skal gje føringar for det vidare arbeidet med å utarbeida forslag til ein ny stortingsgodtgjerslelov.

Etter at rapporten vart levert, hadde han vore på offentleg høyring m.a. i partigruppene her på Stortinget, og alle innspela har vorte vurderte. Etter gode diskusjonar i presidentskapet har me vorte einstemmige i dei fleste framlegga. Femte visepresident Ingrid Fiskaa har tre mindretalsforslag, som ho nok vil gjera grundig greie for. Hovudkonklusjonen frå utvalet er at dagens ordningar i det store og heile heller ikkje er for omfattande eller for sjenerøse.

Samstundes viser høyringsinnspela at det er problemstillingar som bør greiast ut nærare. Presidentskapet meiner at ny lov skal tre i kraft etter stortingsvalet i 2025, men me meiner at ordninga med pendlardiett og feriepengar bør avskaffast med innverknad for inneverande stortingsperiode. Dette vil verta gjort gjennom endringar i gjeldande stortingsgodtgjerslelov hausten 2023. meiner det er rom for å gjera regelverket tydelegare. Riksrevisjonen sine funn underbyggjer det same. Riksrevisjonens rapport vil difor verta eit viktig supplement til rapportane frå utvalet i arbeidet med å få på plass nye reglar, forvaltingsrutinar og kontrollordningar. Det er heilt naudsynt med eigne ordningar for stortingsrepresentantar som kompenserer representantane for at dei fell utanom mange lover som er tilpassa vanlege arbeidsforhold. Representantane har ikkje nokon arbeidsgjevar i tradisjonell forstand, og dei har ei ombodsplikt som gjer at dei må møta i fire år når dei er valde inn. Ein må sikra at ein klarer å

og omsynet til at ordninga ikkje er, eller vert oppfatta som, for sjenerøs. Kontroll- og konstitusjonskomiteen si innstilling om Riksrevisjonens rapport skal òg handsamast i dag. Desse to innstillingane har mange felles tema. Difor vel me å handsama sakene saman. Det er viktig for tilliten at ordningane er i tråd med samfunnsutviklinga, men legg opp til at stortingsrepresentantane kan vera gode ombodsmenn for dei som har valt. Eg legg med det fram innstillinga på vegner av eit samla presidentskap.

nr. 6): Denne debatten omhandler to saker, og dette blir en omtale av Riksrevisjonens rapport, som jeg er saksordfører for. Da er det på sin plass å starte med å takke Riksrevisjonen spesielt denne gangen for det som har vært har vært et veldig tidkrevende, veldig omfattende og veldig krevende arbeid. Som jeg har sagt før, viser dette hvordan Riksrevisjonen har vært tilpasningsdyktig og tatt den oppgaven som Stortinget ga i denne salen, på en god måte. Så kan vi starte med konklusjonen og si at funnene i undersøkelsen underbygger at det var en riktig beslutning av Stortinget å bestille denne rapporten. Når det gjelder konklusjonene, har jeg lyst til å sitere dem: – Alle representantene som har disponert pendlerbolig, har oppfylt vilkårene for tildeling. En tredel av representantene som har mottatt fratredelsesytelse eller etterlønn, har fått utbetalt for høy ytelse. – Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert. Stortingets administrasjon har gitt til dels mangelfull, misvisende og feil informasjon og veiledning til representantene om fratredelsesytelse og etterlønn. – Kontrollen som skal sikre at ordningene blir praktisert i tråd med regelverket, er ikke god nok til å forebygge og avdekke feil. Stortingets presidentskap har ikke sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget. Dette er funn som komiteen både tar til etterretning og slutter seg til. Så har komiteen også framhevet at det kan være grunnlag for å stille spørsmål om Stortingets revisor faktisk burde avdekket og påpekt mangler på et tidligere stadium i det årlige revisjonsarbeidet. Her registrerer jeg at Riksrevisjonen sier at de har tatt opp svakheter ved internkontrollen, og de har selv understreket i etterkant av innstillingen at de har påpekt disse manglene overfor Stortinget. Uansett hvordan man ser på det, burde det antakelig vært nevnt i de årlige revisjonsberetningene, for det falt, summa summarum, uansett mellom to stoler. Når det gjelder kritikken, skal jeg oppsummere den med hovedpunktene: – Stortingets presidentskap har ikke hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte. – Stortingets administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte. Flere av stortingsrepresentantene har ikke vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene. Riksrevisjonen viser til at det har medført at det har skjedd betydelige feil i forvaltningen av ordningene, de konstaterer at dette har ført til det Stortingets presidentskap selv beskriver som en tillitskrise for Stortinget som institusjon. Riksrevisjonen har ment at dette er sterkt kritikkverdig, og det er noe komiteen også slutter seg til. Det er vel her det mest sentrale ligger, nemlig kritikkens karakter, at det har ført til en tillitskrise, og det er der alvoret virkelig viser seg. Jeg håper at behandlingen og oppfølgingen av denne rapporten vil bidra til å styrke denne tilliten igjen. Det kommer til å ta tid, men arbeidet starter nå. Riksrevisjonen videre at det sterkt kritikkverdig at – flere av landets folkevalgte ikke har overholdt opplysningsplikten og derfor har mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn – Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon ikke har sikret større klarhet i regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn over tid Stortingets administrasjon ikke har fulgt opp om de som har mottatt fratredelsesytelse og etterlønn, har hatt annen inntekt i ytelsesperioden, og om ytelsen har blitt korrekt avkortet – Stortingets presidentskap i kraft av sitt overordnede ansvar for administrative saker ikke har sikret en bedre forvaltning av de undersøkte økonomiske ordningene Her er også kritikken rettet mot flere aktører, og det underbygger for så vidt det som Riksrevisjonen har vært klar på hele veien, at det er en stor systemsvikt vi her har vært vitne til. Riksrevisjonen kommet med en rekke anbefalinger. Komiteen landet for ordens skyld på å ta opp forslag under innstillingen i saken som kom fra presidentskapet.

Som folkevalgte må vi ha tillit. Vi behøver tillit for å gjennomføre våre konstitusjonelle oppgaver. Generelt er tilliten høy i Norge, og som folkevalgte er det vårt ansvar å forvalte den tilliten. Vi har alle fått med oss debatten rundt pendlerboliger, reiseregninger og etterlønn. Det er en debatt de fleste i Norge har fått med seg, og som mange har synspunkter på. Jeg har stor forståelse og respekt for dette engasjementet. Som folkevalgte er vi privilegerte. Vi får styre landet, vi får ta de små og de store beslutningene. Som folkevalgte er vi i en spesiell situasjon fordi vi skal representere hele landet. Det skal vi fordi det er viktig for demokratiet vårt og for tilliten. Det er viktig for Finnmark at de har sine folk, finnmarkingene, på Stortinget, og det er viktig for Bergen at det er bergensere på Stortinget – om enn altfor mange av oss i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Samtidig betyr det at mange av oss pendler og lever store deler av tiden borte fra familie og hjem. Mange av oss bruker mange timer på fly, buss og tog. Vi reiser hjem, og vi reiser ut i landet og treffer folk. Ingen av oss har fast ansettelse. Vi er alle sammen på valg, hvert fjerde år, og som vararepresentant vet man aldri når tiden på Stortinget kan være over. Derfor er det riktig og nødvendig at det er økonomiske ordninger som gjør at man som stortingsrepresentant kan leve en viss grad av familieliv, med økonomisk forutsigbarhet, og ikke minst holde kontakt med hjemstedet og valgdistriktet sitt. sitt. Det er likevel viktig at de økonomiske ordningene er utformet på en måte som forvalter tilliten vi er gitt. Sakene som har vært, har gått ut over tilliten til oss, og det er også grunnen til at Riksrevisjonen tok i bruk sitt sterkeste kritikknivå. Nå er det viktig at vi gjenoppbygger tilliten. Det er derfor Riksrevisjonen har gjort sin undersøkelse av Stortingets økonomiske ordninger. Jeg viser til saksordførerens gjennomgang og stiller meg bak denne. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke saksordføreren og komiteen for arbeidet med saken. Riksrevisjonen har funnet grunnlag for å rette svært alvorlig kritikk mot både presidentskapet, Stortingets administrasjon og mot stortingsrepresentanter som ikke har vært oppmerksomme på sitt selvstendige ansvar. Som folkevalgte er det helt avgjørende at vi har en administrasjon og et presidentskap rundt oss som legger til rette for arbeidet vårt. Det gjøres i stor grad på en veldig god måte. Men som Riksrevisjonen peker på, har det vært betydelige feil i forvaltningen av ordningene. Dette får store negative konsekvenser. Jeg tror det er svært viktig at presidentskapet og administrasjonen innser at alt som har med de økonomiske ordningene å gjøre, må være på stell. Feil er kostbare, svært kostbare, for tilliten, og enkeltrepresentanter som har gjort feil som følge av uklar veiledning og dårlig kontroll, kan bli stående i svært tøffe mediestormer. Samtidig er det viktig for meg å understreke at det er vi som folkevalgte som til syvende og sist bærer ansvaret. Vi må forvalte tilliten vi er gitt, og når vi ikke gjør det, må vi ta den kritikken som kommer. kommer. Jeg vil avslutte med å si at jeg håper folk ser at det nå tas tak. Jeg er glad for at vi slutter oss til Riksrevisjonens anbefalinger, og håper og tror at det arbeidet som nå gjøres, vil være med på å gjenoppbygge tillit.

Sa- ken om de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene har selvfølgelig skapt store diskusjoner og tatt mye plass i media. Jeg er veldig glad for at vi her i dag nå lander dette på en god måte. For Fremskrittspartiet har det vært veldig viktig å sikre bred enighet og solide flertall rundt de vedtak som skal gjøres. I presidentskapet har Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV funnet sammen i nesten alle spørsmål. Det foreligger kun tre mindretallsforslag fra SV i saken om økonomiske ordninger. Nå reduseres etterlønnen fra ett år til seks måneder. Det er Fremskrittspartiet fornøyd med. For mange stortingsrepresentanter som går ut av Stortinget, er det imidlertid vanskelig å få seg arbeid dersom man har vært representant her i flere perioder. Man har kanskje sittet her i 8 år, 12 år, 16 år, og noen ganger 20 år og 24 år. Da er det vanskelig å komme tilbake i den jobben man en gang hadde da man gikk inn i tjeneste for demokratiet og nasjonen her i dette huset. Slik sett er det rimelig at man har en godtgjørelse for det i etterkant om behovet er der. Nå fjernes pendlerdietten og feriepengene allerede fra inneværende periode. Det er også noe Fremskrittspartiet er enig i. De øvrige endringene som da foreslås, innføres fra neste periode. Det er litt slik som sammenlignet med en fotballkamp: Man endrer ikke regelverket ved pause. Derfor har flertallet her heldigvis funnet ut at reglene skal gjelde fra en ny stortingsperiode. Det har vært litt drøftinger rundt dette med pendlerboligavstand, altså retten til pendlerbolig, hvor kravet i dag er 40 km. Det økes til 50 km. Det er også noe som Fremskrittspartiets gruppe har gitt sin tilslutning til. Når det gjelder Riksrevisjonens rapport, er den

Vi synes det er veldig beklagelig at noen har fått utbetalt for høye ytelser, noe det nå ryddes opp i. Regelverket endres og klargjøres. Det er noe vi alle er fornøyd med.

til tidligere representanter, er selvfølgelig veldig beklagelig og noe som ikke skulle ha skjedd, men som det nå tas tak i og ryddes opp i. Dette kommer vi tilbake til når vi skal behandle spørsmålet om ny stortingsgodtgjørelseslov til høsten. Femte visepresident Ingrid Fiskaa

[11:10:10]: Det vanlegaste spørsmålet eg får av folk når dei får veta at eg er stortingsrepresentant, er om eg trivst i jobben. Det nest vanlegaste spørsmålet er om eg har pendlarleilegheit – hø-hø. Når eg nøler med å svara ja på det fyrste spørsmålet, handlar det mykje om det andre spørsmålet. Det korte og enkle svaret på om eg har pendlarleilegheit, er ja. Eg pendlar jo. Kvar veke reiser eg frå Bryne til Oslo og tilbake. Å vera vekependlar er ikkje noko enklare for ein stortingsrepresentant enn for andre, men eg trøystar meg med at alternativet er verre. Viss eg måtte flytta til Oslo for å vareta oppgåvene mine som representant for Rogaland, ville det vore ulogisk og upraktisk, og det ville ha ført til at eg gjorde eit dårlegare arbeid for folk og fe der heime. Eg er avhengig av å kjenna fylket mitt, veta kva folk er opptekne av, og vera mest mogleg i livet der for faktisk å kunna representera. Men spørsmålet «har du pendlarleilegheit – hø-hø» handlar jo ikkje om dette. Det gjev uttrykk for den mistilliten og skepsisen som altfor mange menneske kjenner på overfor oss folkevalde, som me jo faktisk er. Denne skepsisen, som av og til går over i forakt, rammar oss som gruppe og gjer det vanskelegare å gjera oppgåvene mine. Har eg ikkje tillit og respekt frå dei eg skal representera, kan eg like gjerne finna meg noko anna å gjera.

den opplevde og faktiske avstanden mellom folk og folkevalde når det gjeld inntekt og andre økonomiske ordningar, og eksempla på misbruk og dårleg forvalting og kontroll av desse ordningane. Difor er den saka me behandlar i dag, så viktig. Eit samla presidentskap har gått grundig gjennom rapporten frå utvalet og føreslår ei rekkje innstrammingar og endringar i dei økonomiske ordningane. Det gjeld feriepengar, det gjeld pendlardiett, det gjeld vilkår for tildeling av pendlarbustad og avstandskravet knytt til dette. Det er bra. Det er likevel sånn at eg på vegner av SV har tre mindretalsforslag. Det botnar i at eit av prinsippa som ligg til grunn for dette arbeidet, nemleg at ordningane skal vera rimelege samanlikna med det andre grupper i samfunnet har, etter mi meining har vore vekta for lite av fleirtalet. Det er hovudgrunnen til at eg står på tre mindretalsforslag i denne innstillinga,

kr, og er det maksimale sjukepengegrunnlaget i folketrygda – å avskaffa etterlønnsordninga, og at det skal gjelda frå og med dei som går ut av Stortinget etter denne perioden Det vil altså seia at ein maksimalt får tre månadar fråtredingsyting og deretter må over på Nav viss ein ikkje har kome seg i nytt arbeid, som alle andre. Med eit ganske høgt godtgjeringsgrunnlag for dagpengar vil det framleis vera mogleg å leva godt på dagpengar. Det blir argumentert med at det kan vera vanskeleg å koma ut i anna arbeid for tidlegare representantar, særleg etter lengre tid eller fleire periodar her på huset. ser det argumentet. Samtidig kan det òg vera andre grupper som vil ha problem med å finna seg nytt arbeid, det er ikkje nødvendigvis eit problem som berre gjeld tidlegare stortingsrepresentantar. Kanskje vil det til og med vera ein fordel at folk ikkje blir sitjande som stortingsrepresentantar i lang tid, at me heller har ein større grad av rotasjon, og at den enkelte har ei tettare kopling til arbeidslivet. Som ein bonus vil forslaget dessutan flytta forvaltinga frå Stortingets administrasjon til Nav. Eg er glad for at me i dag tek steg for å rydda opp og gjera ordningane meir rimelege. Eg føreslår å gjera det fullt ut. Faktisk å kunna pendla utan å bli mistenkeleggjort

I dag behandler vi en grundig dokumentert systemkrise på alle nivåer, som har skapt en tillitskrise for Stortinget. Da burde svaret være grunnleggende og nødvendige endringer av systemet, men disse systemendringene uteblir. Folkevalgte skal ikke rykke fra det folket man er valgt av, og Stortingets presidentskap og representantordningsutvalget stiller seg bak et veldig godt prinsipp om at ordningene skal «være rimelige sammenlignet med ytelser og velferdsordninger i samfunnet for øvrig».

Det er flere høringsinstanser som vi burde lytte nøye til, f.eks. AAP-aksjonen, som har spilt det inn til behandlingen. Til og med en rekke aviskommentatorer som til vanlig ikke er veldig enig med Rødt, ser problemene med etterlønnen. Hvis velferdsstaten skal være god nok for folk flest, må den også være god nok for avgåtte toppolitikere. Derfor vil Rødt heller sende avgåtte stortingsrepresentanter til Nav for god oppfølging og ytelser på linje med andre arbeidsledige. Etterlønn eller omstillingsytelse på 66 pst. betyr nesten 60 000 kr i måneden. Jeg minner om at en vanlig arbeidsledig får maks 35 000 kr i dagpenger. I Riksrevisjonen tok kollegiets medlem Lønnum til orde for at Stortinget skal gjøre en ny vurdering av hvorvidt Stortinget i det hele tatt bør ha egne ytelser for bortfall av arbeidsinntekt utover det som følger av folketrygdloven. Det er skuffende at Fremskrittspartiet, som utgir seg for å være et parti for folk flest, heller slår ring rundt disse særprivilegiene. Etterlønnen er sagt å være for arbeidssøkende og ved behov for omstilling og perfeksjonering i tidligere yrke. yrke. Jeg tror vi alle nå må være klar over at disse ordningene de siste årene har ikke blitt brukt av sveisere eller helsefagarbeidere. Ordningen er for karrierepolitikere. Flertallet av dem går inn for å omdøpe etterlønnen til en såkalt omstillingsytelse, med litt redusert varighet og litt redusert tilgjengelighet. Dette er endringer som går utenom kjernen av problemet. Etterlønnen må bort. Det andre forslaget som flertallet går imot, er et forslag om å redusere godtgjørelsen for stortingsrepresentanter ved langtidssykefravær over ett år. Flertallet i representantordningsutvalget anbefalte Stortinget å gjøre det, mens stortingsflertallet avviser det. Jeg minner om at langtidssykmeldte ellers i samfunnet får sykepenger i 52 uker før de kanskje har rett på en vesentlig lavere AAP eller uføretrygd. Selv om stortingsrepresentantene er valgt for fire år, er det helt urimelig at man skal ha en særordning på over 1 mill. kr i året i en situasjon der alle andre i samfunnet ville fått langt mindre. Det tredje forslaget som blir avvist i dag, er å kutte i tilskuddet til pendlerreiser med egen bil. I dag får stortingsrepresentanter tilskudd som tilsvarer statens ordning for tjenestereiser. Representantordningsutvalget foreslo å erstatte dette med en ordning knyttet til fradragssatsen for vanlige pendlerreiser. Det høres kanskje ikke ut som en stor forskjell, men utvalget anslår at man kan halvere utgiftene, så her ligger det åpenbart penger. Et samlet presidentskap går dessverre imot det forslaget. Til slutt fremmer Rødt også andre forslag om å knytte ordningene for stortingsrepresentanter tettere på ordningene ellers i samfunnet. Vi foreslår at ved eventu elle overgangsytelser må man i det minste avkorte mot påfølgende dagpengeperiode hvis ikke får stortingsrepresentanter mer enn dobbelt opp. Dagens rapportering må også erstattes av vanlige meldekort med egenerklæring og dokumentasjon hver fjortende dag, sånn som man gjør det hos Nav. Det er det aller minste vi kan gjøre – hvis ikke befester Stortinget nå bare egne særprivilegier. I dag er det kun to av endringene som gjøres med virkning for sittende storting. Det vil jo ikke ta seg ut hvis vi som sitter på Stortinget i dag, skal skjerme oss selv fra de innstrammingene som flertallet i dag tross alt legger opp til å gjøre. Jeg Jeg oppfordrer derfor til å støtte Rødts forslag om at forslag til ny godtgjørelseslov må legges fram, sånn at den kan tre i kraft i inneværende stortingsperiode. Med det tar jeg opp Rødts forslag og kommer tilbake til Riksrevisjonens gransking og kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling i et senere innlegg.

Det ble en periode løftet en del saker som avslørte usikkerhet om treffsikkerheten i de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene og ikke minst håndteringen av dem. Jeg vil nå knytte noen kommentarer til noen av utvalgets konklusjoner. Det viktigste resultatet er at utvalget slår fast at det er mye ved vervet som stortingsrepresentant som trenger egne løsninger, ikke minst fordi vi ikke omfattes av de lover og regler som gjelder for ansatte som mottar lønn. Vi er ikke ansatt og får ikke lønn, men godtgjørelse. Det er et spesielt og annerledes verv og liv å være representant, og utvalget har derfor landet på at hovedinnretningen av ordningene videreføres som i dag. Det er bra. Utvalget Utvalget har samtidig våget å stille spørsmål ved noen av ordningene og parameterne, noe som er krevende, da det er vanskelig å finne andre relevante å sammenligne med i samfunnet. De har foreslått å endre kravet til avstand fra Stortinget for å ha rett til pendlerordningene, fra 40 til 50 km, og sammenlignet med det militære. Ikke spesielt relevant sammenligning, spør du meg, men det var for den saks skyld heller ikke 40 km.

der er det et sammenligningsgrunnlag, og andre i samme pendlersituasjon som ikke har den dietten. Det samme gjelder såkalte feriepenger når en går ut av Stortinget. Feriepengeordningen er en ordning der du setter av fra din egen inntekt gjennom året og får det utbetalt til ferien. Vi setter ikke av, og da er det heller ikke rimelig at vi skal få dette. Det er også de eneste endringene i inneværende periode. Utvalget har foreslått klarere regler rundt retten til pendlerbolig og knytter dette opp mot reelt bosted, med de forpliktelser og kostnader som er knyttet til det. Det kan være en ryddig løsning, men også her trengs det en gjennomgang. Dersom du bor i en kårbolig eller ektefelle/partner har tjenestebolig og du bor i Namsos, må du selvsagt ha rett på pendlerbolig. Dette har presidentskapet påpekt i merknadene, og slike unntak må Videre må det ikke være noen tvil om skattereglene for pendlerbolig eller for den saks skyld alle de andre ordningene. Det synes å være stor enighet om de prinsippene vi legger til grunn her i dag, og da er det bra at det gjøres et grundig arbeid, som må avklares før en stiller til valg i 2025, slik at alle vet hvilke betingelser de går inn på. [11:23:42]: Det er all grunn til å takke Riksrevisjonen for et grundig og viktig arbeid. SV har en lang historie med å kritisere og arbeide for å endre unødvendig rause ordninger for folkevalgte. Vi gikk f.eks. i sin tid først når det gjaldt å se det urimelige i den gamle gullpensjonsordningen, som til slutt ble Nå oppfatter jeg at det er bred enighet om og vilje til å sette en nøktern linje for framtiden, selv om det er noen uenigheter, som representanten Fiskaa har redegjort for. Jeg tror det er et veldig viktig bidrag til å forvalte den tilliten vi som folkevalgte har fått, på en god måte. Hva er det Riksrevisjonen har påpekt? Jo, at regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og at praktiseringen har variert, at veiledningen fra Stortingets administrasjon har vært for dårlig, og at kontrollen ikke har vært god nok til å forebygge og avdekke feil. Riksrevisjonen har kommet med berettiget kritikk av Stortingets administrasjon og av presidentskapet som overordnet ansvarlig. Presidentskapet har ikke hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet

å gå i gang med opprydding. Det er nå veldig viktig at presidentskapet følger opp Riksrevisjonens anbefalin ger, sånn som den andre innstillingen vi nå diskuterer, legger opp til. Det er også verdt å understreke den enstemmigheten som er i kontroll- og konstitusjonskomiteen når det gjelder å slutte seg til Riksrevisjonens anbefalinger. Det innebærer å sørge for at regelverket for de økonomiske ordningene er klart, at informasjonen og veiledningen til representantene er god, at bruken av pendlerbolig kontrolleres bedre, at bruk av fratredelsesytelse og etterlønn følges opp og avkortes i tråd med regelverket, og at dokumentasjon blir oppbevart på en måte som sikrer at etterkontroll kan gjennomføres. Så er det også nødvendig å endre dagens regelverk. På noen viktige områder viser dagens innstilling at det er bred enighet om det, men det er ikke enighet om alt, og jeg skulle ønske at flertallet ville gå lenger i dag.

Rapporten viser hvordan privilegiene som Stortinget har vedtatt for seg selv, i årevis har blitt misbrukt og uforsvarlig forvaltet, og med en så mangelfull kontroll at vi ikke hadde godtatt det i noen annen sektor i samfunnet – eller som riksrevisoren selv sa det da han la fram rapporten: Stortinget har ikke hatt orden i eget hus. Riksrevisjonen retter altså den sterkeste kritikken de har, både mot presidentskapet, mot administrasjonen og mot representantene, så ingen er fratatt ansvar her. Hele kontrollkomiteen innrømmer at det har skjedd en systemsvikt. Rødt foreslår derfor at Stortinget tar konsekvensen av det og vedtar en selvkritikk for å ha hatt omfattende mangler i regelverket for informasjon om og kontroll av Stortingets økonomiske ordninger. Hvordan skal Stortinget få troverdighet til å rydde opp selv hvis vi ikke først tar grunnleggende selvkritikk? Videre nevnes det at en rekke tiltak som vil ivareta Riksrevisjonens anbefalinger, er gjennomført og iverksatt. Men flere av kontrolltiltakene er ennå ikke fullt iverksatt, og virkningene er høyst uklare. Rødt foreslår derfor at presidentskapet pålegges å holde Stortinget løpende oppdatert om arbeidet med å utbedre manglene.

Når vanlige folk får et skjema fra Nav, mangler det ikke på advarsler om straffeansvar og reaksjoner. Derfor foreslår Rødt, i likhet med representantordningsutvalgets medlem Karin Andersen, at samme type advarsel tydelig skal stå i dokumentene som stortingsrepresentantene må fylle ut. Til sist vil jeg understreke representantordningsutvalgets syn om at offentlig innsyn i seg selv bidrar med kontroll. Hvis folk blir klar over hvordan privilegiene våre faktisk brukes, vil det sitte lenger inne å misbruke dem. Rødt foreslår derfor en åpenhetsreform på Stortinget, hvor vi sikrer maksimal åpenhet, så lenge det ikke går ut over sikkerhet og nødvendig personvern. Hvis flertallet ikke fatter et eneste forpliktende vedtak ut fra Riksrevisjonens undersøkelse, men i praksis legger den i en skuff, spør jeg meg hvorfor Stortinget i det hele tatt bestilte denne rapporten – og da frykter jeg at Stortingets tillitskrise vil bli unødvendig langvarig.

Jeg sitter til van- lig i arbeids- og sosialkomiteen. Der har vi ansvar for ordningene til vanlige folk. Det er ikke bare stortingsrepresentanter som mister jobben – det gjør også vanlige folk rett som det er. Da er de nødt til å skaffe seg en ny jobb. Det er ikke en spesielt enkel prosess for noen, og for mange kan det ta månedsvis, om ikke årevis, før en har mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet Slik er det bare – ikke minst for folk som har jobbet veldig lenge i samme yrke, folk som er godt oppe i årene, folk som kanskje har spesialisert kompetanse på bare ett felt – dette er altså helt normalt. Det er ikke noe særegent for stortingsrepresentanter. Når en hører begrunnelsene for at stortingsrepresentanter skal ha en særlig etterlønnsordning – eller nå: omstillingsordning – i tillegg til de tre månedene en har med fratredelsesytelse, som kanskje speiler en mer normal oppsigelsestid, høres det ut som om det å være stortingsrepresentant er et uhell å ha på cv-en. Det høres ut som om det er det mest skrekkelige en kan ha på cv-en sin: at en har vært stortingsrepresentant i Norge. Slik er det ærlig talt virkelig ikke. Det er ikke slik at stortingsrepresentanter er mindre attraktive på arbeidsmarkedet enn den jevne borger. stortingsrepresentanter har vanskeligere for å planlegge to år fram i tid – om de skal stille til gjenvalg, om de får mulighet til gjenvalg og om å se seg rundt etter muligheter.

Det synes jeg, med respekt å melde, ikke er spesielt modig gjort. Representanten Wold var inne på at det er dumt å endre spillereglene halvveis i fotballkampen. Det er også dumt ikke selv å gå foran når en skal gjøre endringer. Her sitter vi og gjør endringer i kommende kommende stortingsrepresentanters ordninger, men en tør altså ikke å gjøre endringer i egne ordninger på området som gjelder etterlønn og fratredelsesytelse. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor det skulle være vanskeligere for stortingsrepresentanter enn for vanlige folk å skifte jobb eller skaffe seg nytt arbeid. Derfor synes jeg det rimeligste en kan si, er at stortingsrepresentanter burde ha de samme ordningene som alle andre når de er på jakt etter ny jobb eller har behov for å omstille seg. Carl

at den årlige revisjonen av Stortinget ikke har avdekket deler av funnene, og vil påpeke at det kan være grunnlag for å stille spørsmål ved om Riksrevisjonen, som Stortingets revisor, burde avdekket og påpekt deler av manglene på et tidligere stadium.» Jeg håper at riksrevisjonskollegiet drøfter hva som kan være årsaken til at man ikke på et tidligere tidspunkt kunne avdekke det som etter hvert har dukket opp når det gjelder pendlerboliger og andre saker. Så har også riksrevisorkollegiets medlem Lønnum en anbefaling, i tillegg til flertallet: «(…) at Stortinget gjør en fornyet vurdering av om det er hensiktsmessig at Stortinget har egne former for ytelser knyttet til kortvarig eller lengre bortfall av arbeidsinntekt enn dem som ellers følger av folketrygdloven». Dette er i realiteten gjennomført og fulgt opp av Stortinget idet representantordningsutvalget har avgitt sin innstilling, så dette er fulgt opp. Stortinget har foretatt en fornyet vurdering og innført en rekke innstramminger i regelverket. Da er det også viktig at Riksrevisjonen følger opp med en god kontroll, både med administrasjonen og med gjennomføringen av de endringene som nå er iverksatt, slik at hvis det skulle være mangler i fremtiden, så avdekkes det

som taper og ikke kommer inn, og de representanter som frasier seg gjenvalg, og som i god tid før et stortingsvalg vet at de skal slutte rundt 1. oktober. Det er en enorm forskjell på akkurat disse to. Begge står i samme situasjon, de står uten jobb etter et stortingsvalg. De bør ikke, med den enorme forskjellen i kunnskap, likebehandles.

det var en del forslag som Rødt fremmet i innstillingen fra kontrollkomiteen som vi ikke sluttet oss til, men sa i merknadene at vi ville komme tilbake til, rett og slett fordi vi mente forslag til tiltak måtte ses i sammenheng med presidentskapets innstilling før vi tok stilling til det, og nå har vi den innstillingen. Det er vel riktig å si at det er sider ved Rødts retorikk i denne saken som jeg ikke er så glad i, men i politikk er vi mye enig. Vi kommer derfor til å stemme for flere av de forslagene som Rødt har lagt inn i innstillingen. Det gjelder forslagene nr. 3, 4, 5 og 7. Så kommer vi til å stemme imot forslag nr. 1 fordi vi tenker det ikke er ikke er naturlig for Stortinget å vedta kritikk mot seg selv. Kritikk er noe vi vedtar mot noen vi forventer skal gjøre noe. Stortinget kan ikke forvente at andre skal rydde opp i Stortingets eget rot. Det må vi selv gjøre gjennom konkrete forslag. nr. 2 og 6 oppfatter vi er ivaretatt av det presidentskapet har lagt fram. Forslag nr. 8, som er et løst forslag som er levert i dag, dag, tenker jeg kan være fornuftig, men vi overskuer ikke helt konsekvensene og betydningen av det forslaget. Å stemme for det over bordet uten behandling vil vi ikke gjøre. Da får vi heller komme tilbake igjen til det. Som representanten Sneve Martinussen har sagt, er Riksrevisjonens rapport knusende. Vi som sitter i denne salen, må bidra til at folk flest har troen på politikere. Vi må ikke bidra til det motsatte. Ordningene må tåle å vises fram. Jeg vil derfor be salen stemme for forslagene Rødt har fremmet i kontrollkomiteen, og som skal gi oss en åpenhet som er et folkestyre verdig. Jeg vil påpeke noe som forsvinner litt i de andre partienes framstilling. Det er ikke sånn at pengene Stortinget gir en representant som går ut av Stortinget, kommer i stedet for vanlige velferdsordninger som andre får gjennom Nav eller Statens lånekasse de kommer på toppen. En representant som har sittet på Stortinget i 20 år og innehatt statsrådposter, kan søke studielån som alle andre, og den som sliter med å finne en jobb, kan få dagpenger gjennom Nav. Dette er behørig omtalt i representantordningsutvalgets rapport. Jeg vil understreke at Riksrevisjonen har gjennomgått ti år med Stortingets egne behovsprøvde ytelser og kommet med knusende kritikk. Stortinget har i praksis vist seg å ikke evne å følge opp sånne ytelser vært tilfredsstillende kontroll, og man har ikke sjekket opplysninger representantene har gitt. Riksrevisjonens medlem Arve Lønnum går til og med så langt at han ber Stortinget vurdere om det er noen mening i at Stortinget skal holde seg med egne ytelser på toppen av det alle andre har i folketrygden. Denne oppfordringen må Stortinget ta inn over seg. Ikke bare er sånne lukrative ordninger i utakt med ytelsene de som har valgt oss, får, men når Stortinget har vist seg å ikke være kyndig til, eller klare på god nok måte, å forvalte ordningene, må vi i fellesskap sørge for at etterlønnen avskaffes, samme hva vi kaller den.

Det har vært noe retorikk underveis som går lenger enn det det strengt tatt er grunnlag for. Det er blitt sagt fra denne talerstolen at dette nærmest er en rapport som legges i skuffen. Jeg antar at det er basert på at man ikke har flertall for vedtak i innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er en formalitet. Det er enighet om at vi har samlet tiltakene tiltakene og diskusjonen rundt dem i innstillingen fra presidentskapet. Det er ingenting som legges i noen skuff i denne saken. Det er en sterk enighet om at det ligger et stort arbeid foran oss

stort fleirtal og i stor grad einigheit om dei viktigaste delane av representantordningane som me skal ha framover. Eg trur det er viktig for tilliten. Samtidig føler eg at enkelte prøver å laga

Først vil jeg slutte meg til representanten Bjørkes innlegg. Jeg tror det er en god tilnærming. Så føler jeg det er et par ting som må presiseres eller svares ut. Representanten Westrum sa at disse ordningene kommer på toppen av de andre ordningene. Det er jo direkte feil. Det er ingenting som kommer på toppen. Har en andre inntekter av noe som helst slag, går det til fradrag av de ordningene vi snakker om her. Bare så det ikke er misforståelser omkring det. Det slår inn, og det slår inn knyttet opp mot 0,1 G.

Kristjánsson, som jeg synes for så vidt argumenterer godt for sitt syn, men bare så det ikke blir stående som et etterlatt inntrykk at alle som går ut av Stortinget, får det som i dag heter etterlønn. Det er svært få. Det behandles i presidentskapet etter søknad, som skal begrunnes godt, og det er svært få som har etterlønn. De må begrunne det svært godt, og de må hele tiden dokumentere at begrunnelsen fortsatt er relevant. Mange

De skal også ivaretas. Det er forskjellige bakgrunner her, og jeg tror at de som vet det i god tid, jobber med å ordne seg i god tid, og så trenger de ikke ha disse ordningene. Det har vært en spennende debatt, en relativt velkjent debatt. Men det er viktig å huske at i dag er det prinsippene for ordningene vi vedtar. Rødt har vært frampå om at dette burde gjelde for oss, og fort. Det er faktisk krevende å få dette klart i så god tid før valget i 2025 at alle er klar over det. Her skal det gjøres lovarbeid. Det skal være utredninger. Det skal klareres med skattemyndigheter. Det er ikke mer enn tid og vei. Men det er altså to ordninger som vi mente var relativt enkelt å ordne. Det var pendlerdietten, og det var feriepengene når man går ut av Stortinget. Det var relativt enkelt å ordne. Derfor har vi foreslått at det skal vi gjøre allerede i høst en endring i loven, mens de andre tingene må utredes og forhåpentligvis være klar i god tid, for det er et krevende arbeid.

[11:47:06]: Represen- tanten Westrums poeng er at når det argumenteres for at vi trenger egne ordninger fordi vi ikke er arbeidstakere, kan det høres ut som om en mener vi står helt uten rettigheter når vi er ferdige på Stortinget. Men det gjør vi ikke. Vi har muligheten til å få dagpenger. Vi har muligheten til å få studiestøtte hvis vi trenger å omstille oss. Det er derfor Rødt mener at den etterlønnen er helt overflødig.

komme med en jevnlig oppfølging av det som var en stor skandale, og jeg mener at skandalen med Riksrevisjonens knusende rapport er i samme skala. Da hadde det vært godt å ha et konkret vedtak, for selv om det rutinemessig vedlegges protokollen, er det noe helt annet når det er vårt eget hus og vårt eget bord det handler om.

(FrP) [11:48:26]: Etter å ha hørt Svein Harberg kan jeg ikke dy meg for å fortelle en historie. Jeg deltok i debatten om stortingsrepresentantenes godtgjørelse første gang våren 1975, det begynner å bli noen år siden. Da ble jeg fortalt følgende i rotunden av en kollega: Det Det var for lenge, lenge siden, den gang stortingsrepresentantenes godtgjørelse var foreslått satt opp til 3 000 daler Da fremmet, ble det påstått, Bondepartiet et forslag om å fastsette godtgjørelsen til 2 000 daler, altså mye mindre. Det ble en heftig debatt, og under votering ble 2 000 daler vedtatt enstemmig. Da begynte en av Bondepartiets medlemmer å gråte, og han ble spurt om hva som var galt. Han sa: Jeg har ikke råd til det, jeg greier meg ikke. 1 000 mindre enn det som var forslaget. Han ville ikke greie seg, for han hadde store kostnader, osv. Da fikk han selvsagt spørsmålet: Jammen, hvorfor foreslo dere det da? Svaret var veldig enkelt, og minner meg litt om Mímir i dag: Det var ikke meningen at det skulle bli vedtatt. Det var meningen at vi bare skulle sole oss i glansen.

Det er det man skal gjøre når man tiltaler folk i høflig form på Island. Men disse forslagene som Rødt har fremmet, er altså blodig alvor. Det er rett og slett sånn at vi mener at dette er de riktige forslagene å ha. Vi mener at stortingsrepresentanter etter en kort fratredelsesperiode kan gå på Nav som alle andre. Vi mener at det ikke skal være noen forskjell på om man har hatt denne jobben eller en annen jobb i samfunnet der man også har hatt høy godtgjørelse, der man også har hatt høyt arbeidspress, der man også har pendlet eller hva det skulle være. Når man er ferdig med den jobben, får man søke om dagpenger hvis man er arbeidssøker, og søke om studiestøtte hvis man skal studere. I akkurat denne fasen, når man er ferdig som stortingsrepresentant – for det er jo det som er utgangspunktet her – har jeg vanskelig for å forstå hvorfor det at man har vært stortingsrepresentant tidligere, skal gjøre at man er så himla spesiell, som en sier der jeg kommer ifra, at man er nødt til å ha veldig spesielle ordninger. Jeg må bare si at jeg skjønner at vi er saklig uenige, og det er helt greit, men jeg reagerer litt når representanten Lysbakken er opptatt av det han sier er enkelte sider ved Rødts retorikk,

om hva de skal ha i pensjon, og om hva de skal ha i uføretrygd. Vi må jo klare å ha vanlige debatter om dette også, harde debatter, skikkelige uenigheter, uten at folk skal bli furtne og sure fordi noen har brukt skarpe ord. Det kan ikke være sånn at når vi skal diskutere vårt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

I saken om oppfølgning av statens lederlønnssystem besluttet komiteen at følgende problemstillinger skulle bli berørt i kontrollhøringen: 1. Ble retningslinjene i statens lederlønnssystem med kontrakter fulgt ved ansettelsen av ny administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge? 2. Hvordan har statens lederlønnssystem med kontrakter blitt håndhevet, og hvordan følges det opp av regjeringen videre? Det er en samlet komité som viser til at lønnsnivået for ledere i staten har vært et aktuelt tema som en del av det politiske ordskiftet, og som en rekke politiske partier har vedtatt politisk syn på. Komiteen viser videre til at Stortinget gjennom ulike saker har uttrykt prinsipielle synspunkter om lederlønnspolitikken. Komiteen viser også til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen skrev følgende «Det er imidlertid viktig at prinsippene for lederlønn i staten er basert på moderasjon, og at staten ikke skal være lønnsledende. Det påhviler regjeringen et ansvar for å følge opp dette og å holde Stortinget orientert om fastsatte prinsipper for lønn og godtgjørelser til ledere i staten følges opp etter forutsetningene.» forutsetningene.» Retningslinjene for statens lederlønnssystem er fastsatt av regjeringen. Retningslinjene er forvaltet av Kommunal- og distriktsdepartementet. Komiteen tar til etterretning begrunnelsen tidligere statsråd Iselin Nybø ga i høringen for å gå ut over lønnstaket på 2 mill. kr. kr. Det er i det videre i komiteens behandling uenigheter om og hvordan de tidligere statsrådene Nybø og Astrup hjemlet og forankret beslutningen om å bryte lønnstaket. Jeg går nå over til å redegjøre for Arbeiderpartiets og flertallets syn i saken.

Den manglende åpenheten kan være med på å svekke tilliten til at lederlønninger blir fastsatt med mål om moderasjon, og at staten ikke skal være lønnsledende. Flertallet mener at de daværende statsrådene burde praktisert større grad av åpenhet da det ble bestemt at lønnstaket skulle brytes. Dette kunne vært gjort ved å etablere en tydelig hjemmel for vedtaket gjennom endring av retningslinjene og gjennom en formell behandling i regjeringen, som kunne vært etterprøvd og vært synlig for Stortinget og allmenheten. Det samme flertallet konstaterer at kontrakten som ble gitt til lederen for Eksportfinansiering Norge, ikke fulgte retningslinjene. Det har skapt utfordringer i den videre forvaltningen, særlig opp mot hensynet til å likebehandle lederne som i utgangspunktet skulle vært omfattet av statens lederlønnssystem. Når den forrige regjeringen først har tatt direktøren ut av lønnssystemet, er det uklart i hvilken grad lederlønnssystemet fortsatt gjelder. Hadde unntaket vært gjort på en annen og mer formell måte, kunne det samtidig vært gjort tydeligere hvordan lederlønnssystemet ellers vil gjelde for stillingen. stillingen. Lederlønnsutvalget overleverte sin rapport til Kommunal- og distriktsdepartementet sommeren 2022. Statsråd Gjelsvik sa under høringen: «Det leiarlønssystemet vi har i dag, er eit resultat av ein avtale mellom dei sentrale partane i staten. Det er difor særs viktig at dei er med i den vidare dialogen om leiarløningar i det statlege tariffområdet. Utvalet føreslo å avvikle leiarlønssystemet og overføre alle leiarar til hovudtariffavtalane i staten. Vi har diskutert denne moglegheita med hovudsamanslutningane i staten. Dersom dette vert resultatet, vil forhandlingane om dette først kunne skje i samband med hovudtariffoppgjeret neste år. Om resultatet skulle verte at leiarlønssystemet fortset som i dag, vil regjeringa lage nye retningslinjer i tråd med regjeringsplattforma.» Vi i Arbeiderpartiet ser fram til det videre arbeidet. Vi mener det er mulig å utvise moderasjon samtidig som vi får gode og dyktige ledere i staten. Helt avslutningsvis vil jeg takke komiteen for et særdeles godt samarbeid.

merkelig sak, hvis jeg kan bruke det ordet. Jeg vil starte med et veldig viktig premiss for Høyres del i denne saken: Stortinget har altså ikke på noe tidspunkt vedtatt retningslinjer for lederlønn i staten. Jeg registrerer at det snakkes mye om at det har en reell forankring i Stortinget osv., men tvert imot: Ved hver eneste korsvei i denne salen har Stortinget eksplisitt avvist å forankre lederlønnspraksisen i Stortinget. Ergo står vi overfor regjeringsinterne retningslinjer. Kontrollkomiteen begir seg altså inn på å kontrollere regjeringens etterlevelse av egne retningslinjer. Det tror jeg er første gangen det skjer.

men det er ikke snakk om svak embetsførsel i dette tilfellet. For det andre: Etter litt fram og tilbake og litt uklarhet i brevskrivingen virker det å være bred enighet mellom både tidligere og nåværende statsråder om at regjeringen har adgang til å dispensere og gjøre unntak og endringer i egne retningslinjer. Når det da er etablert, blir resten av saken litt tynn. For det For det tredje har jeg lyst til å framheve at også statsråd Vestre gjorde unntak fra retningslinjene. Basert på det jeg har sagt nå, er det helt greit.

Grunnen til at jeg trekker fram dette, er ikke for å kritisere statsråd Vestre isolert sett, men fordi flertallets kritikk i saken blir litt inkonsekvent. Når statsråd Vestre valgte å øke lønnen, som da var på 2,5 mill. kr, med ytterligere 45 000 kr, var det altså ikke i tråd med de eksisterende retningslinjer. Hvis man først mener i denne salen at det var feil å gi for høy lønn, må man nesten, som en logisk konsekvens av det, mene at lønnsøkningen på toppen av dette også var feil, også når det har skjedd uten forankring, og også uten den informasjonen til Stortinget som enkelte etterlyser. Men det er altså kritikerne ganske tyste om i innstillingen. Da mener jeg at kritikken i saken mangler den nødvendige rettferdigheten og balansen som man kanskje må kreve. Det leder meg over til siste poeng. Det går på komiteens flertall og den kritikken som er formulert rundt for det første forankring i regjeringen, for det andre manglende orientering til Stortinget, og for det tredje at man ikke har laget disse unntakshjemlene. La meg få begynne med forankringen i regjeringen. Det etterlyses en form for formell forankring i regjeringen, og jeg kan ikke lese det på noen annen måte enn at man mener at dette skulle vært tatt i statsråd. Mulig det er misforstått, men hvis man legger opp til en praksis hvor denne type avgjørelser må gå i statsråd, tror jeg vi har utvidet praksisen ganske betydelig. Så det kan være greit å få oppklart i dag. Det er iallfall ingen praksis eller tradisjon for å ha formell forankring av denne type avgjørelser.

og dermed orientert til Stortinget, men at man skal orientere nærmest på automatikk, synes jeg er å kreve for mye. Når det gjelder dette med at retningslinjene burde vært endret, og at man burde hatt en unntakshjemmel i instruksen,

dispensere på den måten de gjorde. Skulle man begynt å lage en formell unntaksregel, hadde det vært starten på en «slippery slope». Det kunne ført til at flere ville begynt å søke om unntak fra regelverket.

Høyre er helt tydelig på at verken Astrup eller Nybø har gjort noe kritikkverdig i denne saken. Nils T. Bjørke

Eg vil presisera at kontrollen komiteen har gjort i denne saka, ikkje er ein kontroll av regjeringa sine interne retningslinjer. Det er ein kontroll av grunnleggjande prinsipp for klok og god sakshandsaming i regjering. Tidlegare næringsminister Nybø argumenterte i høyringa for at ho som statsråd kunne gjera eit unntak frå lønstaket i retningslinjene for leiarløn av di det var regjeringa sine retningslinjer. Retningslinjene inneheldt ingen heimel for å gjera eit slikt unntak, men etter politisk sondering og forankring var det semje om at regjeringa hadde høve til å gjera eit slikt unntak. Grunngjevinga var at når regjeringa eig retningslinjene, betyr det at regjeringa kan gjera unntak.

Retningslinjene er eit regelverk som gjeld for alle departementa. Om ein skal gjera unntak, må det vera ein heimel i regelverket for dette. Berre slik er det eit regelverk som gjeld for alle, og som bidreg til å likehandsama alle leiarar – som i utgangspunktet skal vera omfatta av leiarlønssystemet Eg er samd med representanten Hagen i at eit unntak utan heimel gjer det uklart korleis retningslinjer vert oppfatta og følgde av regjeringa sjølv. Difor har statsrådane Nybø og Astrup synt lite sunn fornuft.

«Dersom det spørsmålet hadde vorte lagt fram for meg, ville eg, i tråd med det eg har svart på andre spørsmål, meine at det ville ha vore eit spørsmål som hadde kravd ein breiare prosess politisk enn berre ein dialog mellom næringsministeren og underteikna.»

(FrP) [12:07:49]: Stortinget har man- ge ganger diskutert lederlønningene i staten. Det har vært omfattende debatter, og det har vært fremlagt en mengde forslag i tidligere debatter. Noen er blitt vedtatt, noen ikke. Det er bakgrunnen for at Stortinget i realiteten også denne gangen involverte seg i praktiseringen av retningslinjene for lederlønninger i staten. 5041 det er blitt presisert i korrespondansen med diverse statsråder og i høringen, er det helt klart at når regjeringen – det var vel Solberg-regjeringen som gjorde det – endrer retningslinjer for statsapparatet, er det meningen at de skal følges av alle departementer og etater. Stortinget har full anledning til å involvere seg i dette, selv om det bare heter retningslinjer. Det er også helt åpenbart at når det er regjeringen som har fastsatt disse, kan regjeringen når som helst endre sine egne retningslinjer. Forutsetningen for Stortinget har vært at retningslinjene følges. Det er det som har vært prinsippet. Det skjedde ikke ved én spesiell ansettelse i Eksportfinansiering Norge. Da er spørsmålet: Da tidligere statsråd Nybø i realiteten valgte å gå utover retningslinjene, fulgte hun det som var en slags inkludert prosedyre om å forelegge saken for Kommunaldepartementet? Under høringen fremkom det at ja, det gjorde hun muntlig. Da synes jeg det er rart, når dette er det eneste eksempelet på fravikelse av retningslinjene, at det ikke blir notert ned. Når man har retningslinjer som man fraviker, må det være mulig å forstå at det da bør være et referat fra møtet hvor det fremgår at dette er forelagt Kommunaldepartementet, og at det er akseptert.

er fravikelse av retningslinjer og man vet at Stortinget interesserer seg i denne typen spørsmål, bør man ha sporbarhet i avgjørelsene. Det i seg selv er viktig – at man kan vise til at det som er en del av opplegget, nemlig at det skal søkes eller fås godkjennelse fra et annet departement og en annen statsråd, er det som da er gjennomført. Det skal ikke så mange linjene til på et lite papir nå, i det digitale – for å få frem det. Da hadde vi sluppet en del av det vi diskuterte inngående i forbindelse med høringen.

at det var ni søkere, at det var to som ble sett på som kvalifiserte, og at den man da ville ansette, måtte ha en høyere lønn enn taket på 2 mill. kr. Hva med den andre som var kvalifisert til stillingen etter departementets daværende vurdering? den andre søkeren som var sett på som kvalifisert, kunne vært villig til å ta jobben for 2 mill. kr, som var lønnstaket. Det fremgår ikke av korre spondansen. også noe man må vurdere i praktiseringen av retningslinjene. Hvis det er flere kvalifiserte søkere og én krever å gå utenom lederlønnssystemet, men ikke den andre, skal man da likevel prøve å få den man anser for å være litt bedre, til en mye høyere lønn, eller skal man være fornøyd med som i realiteten også er kvalifisert og villig til å holde seg til taket? Det er et spørsmål som regjeringen rent prinsipielt burde ta stilling til.

Vi lever i en tid med økende ulikhet i makt og rikdom, og fordi økende forskjeller er veldig negativt for samfunnet, må staten være en motvekt til den utviklingen. Den viktigste grunnen til at forskjellene i Norge øker, er at de rikeste drar ifra – både de med de største formuene og de med de høyeste lønningene. Moderasjon og lønnstak for ledere i staten er en konkret måte å motvirke dette på. SV tok initiativ til den undersøkelsen som har munnet ut i saken vi behandler i dag, etter at det gjennom media ble kjent at forrige regjering brøt med lønnstaket på 2 mill. kr, som var slått fast i retningslinjene, i forbindelse med ansettelsen av ny administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge. Det er i seg selv viktig for å forklare hvorfor denne saken er relevant for Stortinget, at dette først ble kjent fordi en pågående journalist begynte å grave i den. Det har blitt hevdet fra Høyre og Venstre at saken ikke hører hjemme i Stortinget og kontrollkomiteen fordi retningslinjene tilhører regjeringen. Det er et syn vi er sterkt uenig i. For det første er retningslinjene forankret i Stortinget gjennom stortingsbehandling ved etableringen av systemet i 1990, og for det andre har det en rekke ganger vært tema i Stortinget i forbindelse med ulike forslag om endringer av lønnstaket. Ulike regjeringer har også ved flere anledninger informert Stortinget om hvordan lønnstaket praktiseres. Når det da viser seg at lønnstaket på 2 mill. kr ikke er absolutt, slik tidligere kommunikasjon til Stortinget har gitt inntrykk av, av, er det helt naturlig at kontroll- og konstitusjonskomiteen undersøker saken. Jeg vil understreke at med denne innstillingen har komiteen tydelig markert retningslinjenes relevans for Stortinget og betydningen av at den til enhver tid sittende regjering informerer Stortinget om hvordan de praktiseres, og eventuelt endres. Jeg har i et par avisoppslag sett at Høyre,

En må gjerne forsøke å gi det inntrykket utad, men alle som kjenner til, og det gjør definitivt komitélederen, kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeid, vet at en kritikk formulert i merknad innebærer et svært tydelig signal. Det er sjelden at komiteen formulerer det på en så eksplisitt måte. Vi er enig i at kritikken i denne saken har en alvorlighetsgrad som tilsier nettopp det, at den formuleres i merknad, og ikke gjennom vedtak, siden det er korrekt er korrekt at regjeringen grunnleggende sett må stå fritt til å endre retningslinjer som hører regjeringen til. Det er likevel sånn at en tydelig formulert kritikk i merknads form er på sin plass fordi det er åpenbart at de tidligere statsrådene Nybø og Astrup burde forstått at en endring i retningslinjene både burde vært underlagt en tydeligere formell prosess og kommunisert til Stortinget og offentligheten – i denne forbindelse en endring gjennom å gjøre unntak. Alle vet at dette er spørsmål av stor politisk interesse, og det er etter mitt syn åpenbart at Stortinget burde vite om et sånt unntak og endring av praksis. De daværende statsrådene burde praktisert en helt annen åpenhet når det ble bestemt at lønnstaket skulle brytes. Det kunne vært gjort ved å etablere en tydelig formell prosess rundt eller gjennom å endre retningslinjene sånn at unntaksmuligheten tydelig framgikk. Det var kritikkverdig av daværende næringsminister og daværende kommunalminister, som henholdsvis gjennomførte ansettelsen og hadde ansvaret Så kan en ha ulike syn på om det var riktig eller ikke å bryte med lønnstaket. SV har et klart syn på det. Vi har foreslått at det burde være et annet lønnstak, som følger statsministerens Jeg har ingen tro på at det er umulig å rekruttere ledere til staten for en sånn lønn, men det er en annen diskusjon. Denne diskusjonen handler om hvordan regelverket skal opprettholdes, og jeg er glad for de signalene som kommer fra nåværende regjering om praksisen framover. [12:17:53]: Jeg vil starte med å takke komiteen for en grundig behandling av denne saken, saksordføreren spesielt, og også for at det ble lagt opp til en prosess der vi fikk en høring som jeg mener var god og ga oss veldig grundige svar. Det mener jeg var både oppklarende og ryddig for komiteen når vi først valgte å behandle denne saken.

om dette var en sak som handlet om hvorvidt det var begått formelle feil, eller om det var en sak som handlet om at man var politisk uenig om hvordan lønnsfastsettelsen skulle være. Det har, i hvert fall ut fra debatten i dag, blitt noe klarere for meg hva ulike partiene har ment, man har jo hatt litt ulik inngang i det. Det er i hvert fall et godt utgangspunkt for meg for først å si noe om den formelle delen. Jeg er glad for at komiteen er samlet om ikke å fremme noen formell kritikk i denne saken i dag. Det fremmes verken formell kritikk mot Iselin Nybø, Nikolai Astrup, statsråd Vestre eller statsråd Gjelsvik, og jeg mener det er en helt riktig beslutning. For å ta For å ta det formelle kort oppsummert er altså lønnstaket i seg selv, selve tallet, ikke fastsatt av Stortinget. Det har derimot, til tross for forsøk tidligere, vært avvist i Stortinget. dette en sak om hvorvidt man har brutt et formelt regelverk ved at man har gått over dette lønnstaket. Dette er også, som tidligere etablert, regjeringens system, som regjeringen har kompetanse til å gjøre unntak fra. Det er statsråden som fatter beslutningen, og når statsråden sier at den er forankret i regjeringen, er det en helt vanlig måte å drive politikk på. Det er så å si hver dag slik at at vi på Stortinget forholder oss til at en statsråd forklarer at dette er forankret i regjering, uten at man verken krever å se interne dokumenter fra regjering eller mistror at at den forankringen har funnet sted. Jeg synes også at det er litt spesielt at man til dels har hintet om en slik mistro i denne saken. Jeg mener at de tidligere statsrådene forklarte veldig godt hvorfor man ikke valgte å lage en konkret unntakshjemmel i dette tilfellet. Det var fordi man ikke ville åpne opp for en praksis der det ble mer vanlig å gjøre denne typen unntak, at man ikke gjennom en formell endring av retningslinjene skulle gi et signal til departementene om at det var en åpen anledning for å gjøre unntak, den typen unntak som man gjorde i dette ene tilfellet, skulle kreve en så pass spesiell beslutning og så pass tungtveiende begrunnelse for at man faktisk skulle se seg nødt

men velger å formulere det som at det ble en naturlig oppfølging at statsråd Vestre gjorde en lønnsforhøyelse i ettertid.

ble tatt, er riktig og god. Den personen som har fått jobben, er riktig person for jobben, og jeg er glad for at det ikke fremmes noen formell kritikk i saken i dag. Takk for muligheten til å redegjøre for denne saken i Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sett på om retningslinjene i Statens lederlønnssystem ble fulgt da det ble ansatt administrerende direktør i Eksfin, og hvordan systemet følges opp av regjeringen videre. Ansettelsen av ny administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge skjedde under den forrige regjeringen, og daværende næringsminister Nybø har redegjort for dette til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er statsråd Gjelsvik som er ansvarlig statsråd for statens lederlønnssystem. Det jeg har redegjort for komiteen, og som jeg er ansvarlig for, er hvordan statens lederlønnssystem har blitt håndhevet og fulgt opp i Næringsog fiskeridepartementet under mitt ansvar. Det er under Nærings- og fiskeridepartementet 19 ledere som er omfattet av statens lederlønnssystem. Alle disse lederne, med unntak av lederen i Eksfin, som ble ansatt under den forrige regjeringen, har lønn innenfor normalrammen i lederlønnssystemet. Jeg merker meg at daværende statsråd Nybø har orientert om at ansettelsen av lederen i Eksfin ble gjort etter en bred og grundig rekrutteringsprosess der man ikke fant egnede og aktuelle kandidater innenfor lønnsrammen på 2 mill. kr. Derfor ble situasjonen for denne konkrete saken ansett som ekstraordinær av den forrige næringsministeren. Jeg merker meg at kontroll- og konstitusjonskomiteen tar den begrunnelsen til etterretning. Jeg vil gjerne få understreke, som tallene også viser, at Nærings- og fiskeridepartementet er seg bevisst føringene i statens lederlønnssystem. Samlet lønnsjustering for lederne på statens lederlønnssystem under Næringsog fiskeridepartementet ligger godt under frontfagsrammen og godt under den rammen som ble fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Regjeringen er også her opptatt av lønnsmoderasjon. Ja, det gjelder for ledere både i statlige virksomheter og i selskaper der staten er eier. Vi er opptatt av lønnsmoderasjon i alle typer sektorer, enten det er i privat eller i offentlig virksomhet. Som Stortinget kjenner til fordi et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til denne politikken, går vi i ny eierskapsmelding lenger i forventningene, og i statens reviderte retningslinjer for lederlønn har vi forsterket forventningene om moderasjon. moderasjon. Jeg er glad for at også komiteen påpeker betydningen av nettopp moderasjon i lederlønninger, og at staten ikke skal være lønnsledende. Det viser at det er politisk enighet om dette. Jeg er også glad for at komiteen påpe ker betydningen av åpenhet om lederlønninger. Jeg ser fram til å følge opp den videre utviklingen av lederlønnssystemet i staten. Jeg kan understreke at lønnsmoderasjon også framover vil være viktig. Samtidig tror jeg vi alle sammen er enige om at vi må ha en avlønning som

sendte en journalist, en respektert sådan, Vidar Ystad, den 22. mai et brev til statsråden og departementet. Han fikk ikke svar og etterlyste det

Tillat meg da å spørre statsråd Vestre: Når kan Vidar Ystad forvente svar på sine påstander om og dokumentasjonen på at statsråden har feilinformert Stortinget? [12:27:25]: Alle jour- nalister som tar kontakt med departementet, skal få svar. Alle som tar kontakt med departementet, skal få svar. Det er et veldig stort antall saker som nå kommer inn. Vi behandler mange saker, og ting tar av og til litt lengre tid enn de burde ha gjort. Det beklager jeg. Det denne saken gjelder, er min uttalelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen om at den nevnte journalisten hadde fått svar på sine spørsmål. La meg derfor være presis angående det jeg mente å si. Det jeg mente å si, var at vedkommende journalist hadde fått svar på sine henvendelser. I henhold til offentlighetsloven er det opplysninger som departementet kan offentliggjøre – offentlighet og åpenhet er jo grunnregelen – og så er det informasjon vi ikke kan offentliggjøre. Da vil det alltid være sånn at journalister får svar på en del spørsmål, slik de ønsker det, mens andre ting ikke kan offentliggjøres fordi vi må ivareta de reglene som Stortinget har bestemt. Meg bekjent lå det ikke restanser fra vedkommende journalist til behandling i mitt departement da

Hvor mange ganger har det skjedd at en slik journalist påstår, eller mener, at en statsråd har feilinformert Stortinget? Det er jo noe som vanligvis kan være meget alvorlig, som statsråden utmerket godt vet. At det er mye å svare på, forstår jeg fullt ut, men når man etterlyser et svar på en slik påstand, burde den kanskje blitt tatt litt mer alvorlig når det vises til at det ville være fornuftig å svare før stortingsdebatten i dag. Synes ikke statsråden da at han i realiteten egentlig burde sørget for et svar før vår debatt i dag – det vil si ikke et generelt svar, som jeg aksepterer i veldig mange saker når det gjelder henvendelser? Dette var en veldig spesiell henvendelse og en påstand om at statsråden hadde feilinformert Stortinget.

Men igjen, det saken handler om, er altså at vi i juli 2022 fikk et stort antall innsynsbegjæringer fra denne journalisten. Vi behandlet mange – de fleste – av disse innsynsbegjæringene innen normal behandlingstid, men noen av begjæringene tok lengre tid enn normalt, og det har vi på vegne av departementet beklaget overfor den aktuelle Grunnen til at det tok lengre tid, var en kombinasjon av ferieavvikling og et stort antall saker som lå på bordet samtidig. Som jeg understreket i svaret innledningsvis i denne replikkvekslingen, må vi også behandle disse sakene på en forsvarlig måte. Jeg mener at det er god praksis i ethvert offentlig embete at en svarer en svarer så fort en kan. Det forutsetter også regelverket – uten ugrunnet opphold.

Representanten Lys- bakken utfordret meg på ordbruk i media, hvor jeg hadde sagt at kritikken i denne saken «hadde fislet ut». Nå må jeg komme med en innrømmelse, for det er en formulering som jeg ikke kom på selv, men jeg lot meg inspirere og har kanskje til og med kopiert den fra noen andre, og det var fra Altingets journalister, som uten å ha snakket med meg iallfall hadde overskriften om at kritikken mot Nybø og Astrup fislet ut, hvis det er riktig husket «from the top of my head». Nå kan jo Lysbakken trøste seg med at hadde han gått inn på Dagbladet, var overskriften helt annerledes. Der står det at kontrollkomiteen kontrollkomiteen hudfletter statsråd Nybø med knallhard kritikk. Jeg tror at vi ikke bare har en pengeinflasjon, vi har også en inflasjon i store ord og overskrifter. Jeg må likevel si at jeg står 100 pst. for det ordvalget jeg hadde, for det denne saken startet med og hadde som utgangspunkt, var nemlig spørsmålet om regjeringen kunne gjøre dette unntaket, og at hvis man ikke kunne gjøre dette, hadde man brutt et regelverk. Det hørtes jo stort og alvorlig ut, og det ble også på et tidspunkt veldig uklart om den nåværende regjeringen faktisk mente at man ikke kunne gjøre disse unntakene. Det var det

Jeg hadde vært enig med SV dersom det var sånn at disse interne reglene hadde vært elevert på det nivået som representanten Lysbakken mener de forankret i denne salen. Men det er en lang, lang, lang rekke med interne retningslinjer som regjeringen opererer etter hver eneste bidige dag, og som gjelder for viktige temaer på mange ulike felt, som på en eller annen måte etter SVs logikk kan sies å være forankret i denne salen. Det ville utvide ansvarsområdet vårt veldig mye. Det ville være upraktikabelt, og det er derfor jeg mener at at det ikke er hold i å si at vi skal føre denne type kontroll. Så får tiden vise om det blir store justeringer i regjeringens praksis. Min spådom er at det ikke vil skje. Helt til slutt: Det denne saken ga oss, var en interessant politisk debatt om praktiseringen av lederlønn. Det anerkjenner jeg. Det var bra, det var viktig, og vi fikk understreket det som vi har visst lenge, at det er bred enighet om en moderat linje i statens lønnspolitikk.

komitélederens innlegg understreker to ting. En skal ikke nødvendigvis ta for god fisk alt Altinget skriver, og det andre er at at det tross alt er vesentlig forskjell på hvor alvorlig vi skal ta det, om beskrivelsen kommer fra Altinget-journalister eller fra lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Akkurat der er det en kjerne av alvor som jeg har lyst til å påpeke, for spørsmålet om hva slags status status en kritikk formulert i merknads form fra denne komiteen har, er ganske viktig. Om man er enig eller uenig i innholdet i kritikken, tror jeg vi alle likevel til sjøs toriteten til komiteen opprettholdes. Det er mitt poeng. Det er ikke sånn at hvis et flertall i komiteen formulerer en kritikk i merknads form, betyr det ingenting og er noe som har fislet ut i ingenting. Det er tvert imot en viktig markering, og det er viktig å understreke det, fordi det handler om å verne om autoriteten til komiteen, og det handler om at enten vi liker de tingene komiteen uttaler, eller ikke, har vi en veldig klar forventning om at det som står der, skal legges merke til i departementssystemet. Derfor tok Altinget feil i denne saken.

som kritikk. Kritikk er kritikk, men det potensielle omfanget av denne saken var mye større ved starten enn ved slutten. Det var bakgrunnen for den formuleringen. Men det er ikke noen substansiell uenighet i den formelle statusen som komiteens merknader naturligvis skal ha.

5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil det ikke bli gitt anledning til replikker, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Nils T. Bjørke (Sp) [12:37:45] (ordførar Eg vil starta med å takka komiteen for godt samarbeid i denne saka. Eg vil òg takka Riksrevisjonen for å ha fått fram viktige poeng som elles lett kan drukna i den politiske debatten. Tryggleiken til sjøs formar kvardagen for alle som har det daglege arbeidet sitt på havet. Styresmaktene sitt arbeid med å sikra gode arbeids- og levevilkår til sjøs skal tryggja arbeidskvardagen for alle desse. Difor har me tilsyn av arbeids- og levevilkår i både sjøfarten og fis kerinæringa.

Konklusjonen er at Sjøfartsdirektoratet si innretning av tilsyn ikkje er tilstrekkeleg tilpassa til å avdekkja sjøfolka sine dårlege arbeids- og levevilkår. Det er m.a. av di direktoratet ikkje utnyttar handlingsrommet til å gjera risikobaserte tilsyn. Dette er alvorleg når auken i talet på ulukker til sjøs stiller høge krav til Sjøfartsdirektoratet sitt arbeid med tiltak. Det er alvorleg av di menneskelege faktorar spelar ei stor rolle som årsaksforklaring ved ulukker. For lite kvile, utilstrekkeleg bemanning og arbeidspress hos sjøfolk påverkar tryggleiken negativt. Nærings- og fiskeridepartementet har stilt forventningar til Sjøfartsdirektoratet sitt arbeid med sjøfolka sine arbeids- og levevilkår, men ikkje i tilstrekkeleg grad følgt dette opp.

Det er heller ikkje tilfredsstillande at Nærings- og fiskeridepartementet ikkje i tilstrekkeleg grad har følgt opp forventningane som vart stilte til direktoratet, om å fremja gode arbeids- og levevilkår for å førebyggja ulukker til sjøs.

Då svara Riksrevisjonen at det hefter usikkerheit ved talet, og at auken i talet på ulukker og nestenulukker ikkje nødvendigvis tyder på at heile auken kjem av ein auke i talet på hendingar. Komiteen registrerer at Riksrevisjonen, Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet legg til grunn at det har vore ein auke i talet på ulukker og nestenulukker. Difor sluttar komiteen seg til Riksrevisjonen sine konklusjonar og deira kritikknivå. Med sikrare tal kunne kritikken ha vore sterkare, i ei sak som gjeld liv og helse i kvardagen til mange. Riksrevisjonen si tilråding til Nærings- og fiskeridepartementet i denne saka er å sørgje for at Sjøfartsdirektoratet utviklar tilsynsmetodikken for i større grad å avdekkja utfordringane ved arbeids- og levevilkåra denne samanhengen kan det òg vera å vurdera å henta inspirasjon frå andre tilsynsstyremakter, og at direktoratet i større grad greier ut årsakene som ligg bak ulukkene og nestenulukkene, som ein del av overvakinga av risikobiletet og arbeidet for at næringa forbetrar innrapporteringa av desse,

Riksrevisjonen tilrår Nærings- og fiskeridepartementet å halda fram med å følgja opp den negative utviklinga i talet på ulukker saman med direktoratet, følgja opp at Sjøfartsdirektoratet arbeider aktivt med å vidareutvikla verkemiddel for å fremja gode arbeids- og levevilkår for alle sjøfolk, og henta inn relevant informasjon for oppfølging av dette arbeidet.

Departementet beskriv i svar til Riksrevisjonen eit samansett bilete av ulike aktørar i arbeidet med sjøtryggleik, på tvers av offentlege og private aktørar og på tvers av landegrenser.

komiteen sitt syn ville undersøkinga ha gjeve Stortinget eit meir interessant bilete av årsakene til ulukkesutviklinga om arbeidet til fleire relevante aktørar hadde vore med i analysen.

Denne rapporten om Sjøfartsdirektoratets arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs har gjort sterkt inntrykk fordi den avdekker arbeidsog levevilkår som kan utgjøre en trussel mot liv og helse. Skipssikkerhetsloven skal bl.a. sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på skip. En av Sjøfartsdirektoratets oppgaver er å fremme gode arbeidsforhold og levevilkår på norske og utenlandske fartøy i norske farvann for å bidra til at fartøyene er gode, seriøse og trygge arbeidsplasser bemannet med kompetente sjøfolk. En sammenligning av antall arbeidsulykker og ulykker med dødelig utgang mellom landbaserte og sjøbaserte næringer viser at sjøen er en mer ulykkesutsatt arbeidsplass, og at sjøfart har vesentlig høyere frekvens av dødsfall. Når man leser rapporten, ser den høye frekvensen av ulykker og ser at det også har økt, spør man seg umiddelbart om årsaken til det. Selv om økningen i noen grad kan skyldes endringer i registrering, er den likevel for høy til at den kan aksepteres. Direkte årsaker, indirekte årsaker og bakenforliggende årsaker er kategorier for årsaksforhold som ligger i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. De fleste er rapportert som direkte ulykker, mens det er lite rapportert om indirekte og bakenforliggende årsaker. Dette kan gi et upresist bilde av den komplekse situasjonen som gjør det vanskelig å forhindre at liknende ulykker skjer. I Riksrevisjonens anbefalinger, som komiteen støtter, handler det om at departementet anbefales å sørge for at Sjøfartsdirektoratet utvikler tilsynsmetodikken, utreder bakenforliggende årsaker og forbedrer innrapporteringen av disse samt fortsetter å videreutvikle og implementere mer avanserte risikomodeller for å rette innsatsen mot områder der effekten er størst. Tilsyn er viktig i forebyggende hensikt. Samtidig gir rapporten et tydelig bilde av mange faktorer som sjøfartsnæringen må arbeide seriøst med før ny tilsynsmetodikk er på plass. Det må jobbes mer med de menneskelige faktorene som bidrar til nestenulykker og død. Disse faktorene kan skyldes arbeids- og levevilkår om bord. Det kan handle om prosedyrer og rutiner, men det kan også handle om at folk er slitne og uoppmerksomme på grunn av ugunstige vaktordninger, lav bemanning, brudd på hviletidsbestemmelser og høyt arbeidspress. I statsrådens svar er det derfor gledelig lesning at oppdraget han ga Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide et faglig grunnlag knyttet til en nullvisjon for fiskeflåten, nå er utvidet til også å gjelde passasjerskip, lasteskip og fritidsfartøy. Alle skal kunne oppleve trygghet i sitt arbeid, trygghet for å unngå situasjoner som truer den enkeltes liv og helse. Takk til Riksrevisjo- nen for nok en nyttig og god rapport, og takk til saksordføreren for særdeles godt arbeid med saken.

med den store økningen i antall ulykker – altså 25 pst. økning i antall ulykker i den kontrollerte perioden og 400 pst. på nestenulykker. Ja, det er nok mye som skyldes nye rapporteringsrutiner, men det forklarer ikke alt. Det er i hvert fall et altfor stort antall der ute, det er altfor mye som skjer, på en arbeidsplass som kan være veldig farlig hvis det ikke er orden på ting. Derfor er det så viktig. Så er det vel flere av oss som reagerer på at Sjøfartsdirektoratet ikke har brukt det handlingsrommet de har. Ofte kan det være forklaringer, både mannskapsmangel, regler og forskjellige innretninger, men her har en altså et handlingsrom som en ikke har utnyttet. Det er overraskende når en ser at det er økning i disse talle det synes å være mye rundt de menneskelige forholdene og de menneskelige bidragene som gjør at det blir sånn. Det forventer vi at Sjøfartsdirektoratet griper fatt Vi slutter oss selvfølgelig også til Riksrevisjonens påpekning om at departementet må følge opp sine egne forventninger, og det vet jeg at statsråden vil gjøre.

Riksrevisjonen mener det «ikkje er tilfredsstillande» at «komiteen sluttar seg til Riksrevisjonen sin kritikk». Jeg tipper nok at det motsatte er det som skal være meningen, men det at komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk, er kommet inn som et punkt i Riksrevisjonens kritikk, så det må vi bare passe på at rettes opp i ettertid. Det er altså slik at vi slutter oss til Riksrevisjonen, og de er fornøyd med det.

Vi er enige i komiteen om å slutte oss til kritikken og anbefalingene fra Riksrevisjonen, så derfor skal jeg ikke bruke tid på det. Jeg ville bare si noe kort knyttet til særmerknaden fra SV og Rødt i innstillingen. Det er usikkerhet rundt bakgrunnen og tallgrunnlaget for denne negative utviklingen når det gjelder ulykker, men det er også slik at fagforeningene i maritim sektor i mange år har advart mot den utviklingen som beskrives i Riksrevisjonens rapport. Vi mener det er grunn til å tro det man kan kalle strukturelle årsaker, altså knyttet til f.eks. uforsvarlig lav bemanning og høyt press på ansatte. Det betyr også at eiere og arbeidsgivere må ansvarliggjøres. Det er selvfølgelig et spørsmål om innretning og omfang av tilsyn, men det er også et spørsmål om politisk handling for å plassere ansvaret der det hører hjemme og få til forandring.

helsen til sjøfolk og risikoen for ulykker. I Sjøfartsdirektoratets spørreundersøkelse for 2021 oppga 31 pst. av sjøfolkene at de føler seg presset til å fortsette arbeidet selv om sikkerheten er truet. Det er dramatiske tall – helt uakseptable tall – som må utløse politisk handling. Vi er opptatt av betydningen av nok tilsynsaktivitet og at det rettes direkte inn mot arbeids- og levevilkår. Men betydningen av politisk handling, det at det stilles tilstrekkelige krav til til eiere og ledere om å øke sikkerheten og tryggheten for sjøfolk, er også fundamental.

Flere av forholdene som omtales, er allerede kjent for departementet og direktoratet og inntatt i direktoratets kontinuerlige forbedringsarbeid. For å styrke arbeidet er det også igangsatt arbeid på flere områder av relevans for arbeids- og levevilkår. tilbake til dette, gjør jeg for ordens skyld oppmerksom på at jeg tiltrådte som statsråd 14. oktober 2021, og at det alt vesentligste av Riksrevisjonens undersøkelsesperiode ligger forut for min tid. Etter at jeg tiltrådte som statsråd, igangsatte jeg et arbeid med en nullvisjon. Dette er fulgt opp, og regjeringen har etablert en nullvisjon om ingen omkomne eller hardt skadde på fartøy og innretninger underlagt Sjøfartsdirektoratets forvaltnings- og tilsynsansvar. Direktoratet har fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan som skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle. Det er naturlig å ta hensyn til menneskelige faktorer og arbeids- og levevilkår i dette arbeidet. Regjeringen har også nylig lagt fram en likestillingsstrategi for maritim næring. Alle skal komme hjem fra jobb, og alle skal ha det bra på jobb. Nullvisjonsarbeidet og oppfølgingen av likestillingsstrategien er viktige bidrag for å nå disse målene. Direktoratet skal også vurdere hensiktsmessige endringer i rapporteringskrav for sjøulykker. Det er av betydning at kunnskapsgrunnlaget er best mulig ved utviklingen av ulykkesforebyggende tiltak. tiltak. Kunnskapsgrunnlaget må også sees i sammenheng med andre relevante aktørers arbeid. Jeg registrerer at kontroll- og konstitusjonskomiteen er enig med Nærings- og fiskeridepartementet i at Riksrevisjonens anbefaling om utredning av bakenforliggende årsaker til ulykker og nestenulykker må sees i sammenheng med arbeidet til andre aktører. Videre må aktører i næringen være seg sitt ansvar bevisst og ansvarliggjøres der hvor det avdekkes brudd. For å kunne avdekke lovbrudd er Sjøfartsdirektoratets tilsynsaktivitet av vesentlig betydning. Direktoratet arbeider med å redusere antallet obligatoriske sertifiserings- og tilsynsoppgaver, slik at tid kan frigis til uanmeldte Videre har direktoratet startet et arbeid med å vurdere sjekklistene og veiledningene som benyttes til de ulike tilsynene. I 2022 gjennomførte også direktoratets inspektører kurs om forebygging av seksuell trakassering. Brudd på regelverket kan sanksjoneres av direktoratet, eksempelvis med tilbakehold, pålegg eller overtredelsesgebyr. Dette er en verktøykasse som benyttes av direktoratet, i tillegg til veiledning og holdningsskapende arbeid.

Utredningen gjøres i samarbeid med Maritimt samarbeidsforum, hvor arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene deltar. Avslutningsvis understreker jeg at arbeid med å fremme gode arbeids- og levevilkår samt sjøsikkerhet er noe regjeringen og departementet tar på alvor. En revisjon som bidrar til å øke kvaliteten på dette arbeidet, er velkommen, og jeg registrerer også at Riksrevisjonen flere steder stiller seg positiv til eksisterende arbeid og forbedringsarbeid. Anbefalingene vil følges opp på egnet måte, og jeg mener at de pågående prosessene jeg har orientert om, i stor grad følger opp

leder): Kontroll- og konstitusjonskomiteen har rutinemessig behandlet statsrådets protokoller for forrige halvår, nærmere bestemt fra 1. juli til 31. desember 2022. Som vanlig er det ikke de store debattene rundt denne gjennomgangen, men det er likevel en viktig kontrollfunksjon som det er tillagt Stortinget og denne komiteen å gjennomføre. Vi ser på dissenser, benådningssaker, forskrifter og embetsutnevnelser. I disse sakene har det ikke vært noen særskilte merknader. Det er likevel skrevet en merknad som gjelder beslutningen i statsråd 21. oktober 2022 om å godkjenne kapitalforhøyelse av statlig lån til Statskog og tilhørende proposisjon i forbindelse med statens kjøp av Meraker Brug. Da denne saken var til behandling i Stortinget i høst, var det flere medlemmer i næringskomiteen som hadde en rekke spørsmål om beslutningsgrunnlaget. De fikk ikke tilstrekkelig svar på de spørsmålene. Derfor sendte kontrollkomiteen brev og etterspurte noe av det samme. Det har vi etter hvert fått. Det er likevel gjort sånn at vi nå løfter undersøkelsen av den saken ut av statsrådets protokoller og viderefører det, slik at denne innstillingen kunne avgis og saken behandles her i dag.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

I dag behandler vi en stortingsmelding om regulering av pensjoner i 2023 og inntektstilstand for pensjonister. Komiteen innstiller på at meldingen vedlegges protokollen, og innstillingen er enstemmig. ulike mindretallsforslag, som forslagsstillerne selv vil redegjøre for. Selve reguleringen er fastsatt i forskrift og ble behandlet i statsråd 26. mai i år. mai i år. I en tid med høy prisvekst gir det en ekstra trygghet for pensjonistene at pensjoner under utbetaling reguleres med snitt av lønns- og prisvekst. Arbeiderpartiet gikk til valg på å endre reguleringsmodellen i 2017, og vi er fornøyd med at dette nå er en realitet. Etter mange år med lav reallønnsvekst fikk pensjonistene flere år på rad svekket sin kjøpekraft med den tidligere underreguleringen på 0,75 pst. Den nye modellen sikrer at pensjonistene ikke går i minus når lønnsmottakerne går i pluss. I tider med høy prisvekst vil dette hensyntas i reguleringen av pensjonene. Dersom modellen ikke hadde blitt lagt om, ville det betydd et betydelig lavere tillegg for pensjonistene i årets trygdeoppgjør. Der vi i år får 8,54 pst., ville det med gammel modell ha vært 5,6 pst. I trygdeoppgjøret behandles både reguleringen av pensjoner og andre ytelser. Grunnbeløpet skal reguleres i samsvar med lønnsveksten, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst to år tilbake i tid. Uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og alderspensjon under opptjening reguleres med grunnbeløpet. Enslige minstepensjonister har gjennom budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV fått en økning på 4 000 kr i året. I revidert nasjonalbudsjett er det også foreslått at skatten på pensjon reduseres med nær 1,4 mrd. kr. Det innebærer en skattelette på om lag 4 500 kr sammenlignet med det vedtatte budsjettet for 2023. for 2023. For denne regjeringen er en verdig alderdom og trygghet for økonomien til alle som er avhengig av ytelser, en viktig prioritet. Arbeiderpartiet er glad for et trygdeoppgjør, en skattepolitikk og en fordelingspolitikk som støtter opp under dette.

(H) [13:02:33]: La meg begynne med å takke saksordføreren for en god redegjørelse av hvordan dette er gjennomført, og å takke komiteen for godt samarbeid. Som saksordføreren sa, er dette regelstyrte ordninger som fungerer på den måten at gjennomsnittet av lønns- og prisvekst – hvis den er høy – gjenspeiles i reguleringen. For Høyre er det viktig å ivareta den modellen vi har. Vi kommer derfor til å støtte oppgjøret slik regjeringen foreslår. Det hindrer heller ikke den politiske debatten og vedtakene som kan gjøres om ulike ytelser eller nivået på disse – med referanse til de mindretallsforslagene som er lagt inn. Dette handler om hvordan man regulerer, og så kan man senere politisk diskutere innretning eller nivå på ulike ytelser. Jeg må få påpeke at vi har merket oss at regjeringspartiene og særlig finansministeren gir uttrykk for at den endrede måten å regulere pensjon på er et slags politisk grep som skal gi bedre pensjon. Det er viktig å minne om at dette har gått litt frem og tilbake. Frem til 2005–2006 var det den måten vi nå regulerer pensjonen på, som var måten det ble gjort på. Så endret Stoltenberg II-regjeringen, med gode argumenter, det til at man trakk ned 0,75 pst. på lønnsveksten, deretter så Stortinget og samfunnet for så vidt at det etter mange år med svært lav lønnsvekst på grunn av både oljeprisfall og pandemi var riktig å gå tilbake til en ordning som gjør at det blir et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Det er allikevel viktig å si, ikke minst av redelighet overfor landets pensjonister, at dette er bare en annen måte å regulere på som vil bety at i noen år vil man få mer, i andre år vil man få mindre enn det man fikk med den gamle modellen. Høyre stemte for denne endringen i 2021. for denne endringen i 2021. Når vi skal gjøre denne typen vedtak i dag, tror jeg det er viktig at vi har et bredt flertall rundt måten vi regulerer på. Det viste vi at vi hadde i forrige periode, og det har vi nå. Derfor kommer Høyre til å støtte innstillingen slik den ligger.

at løpende pensjoner endres med et snitt av lønns- og prisstigningen. Det er en viktig endring. Det betyr at det blir en mer stabil inntektsutvikling for pensjonistene. Det betyr at pensjonistene kommer bedre ut enn lønnsmottakerne når det er reallønns- eller realinntektsnedgang, på samme måte som de kommer noe svakere ut når det er realinntektsøkning. Det er et bevisst valg fra stortingsflertallets side, Senterpartiet har hele tida vært tilhenger av den modellen, og det er i dag pensjonistene glade for. Det betyr at det blir bedre pensjoner for pensjonistene i år. Derfor har statsråd Vedum sine ord i behold når han har sagt at dette har gitt gode resultater i år. Senterpartiet vil for øvrig vise til Hurdalsplattformen, hvor det heter at regjeringa skal øke minstepensjonene, og forutsetter at det skjer ved de kommende trygdeoppgjørene. Nivåene på trygdeytelsene må sikre at folk kan leve et anstendig liv. Det må vi sørge for gjennom regulering av trygdene, ved å øke de laveste ytelsene og gjennom andre ordninger for dem som har minst. Jeg vil også vise til en merknad fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet i innstillinga angående forhandlingsrett på andre områder enn regulering av pensjon. Det er et viktig tema som må drøftes videre, for dermed gis det muligheter for å drøfte viktige spørsmål i eldrepolitikken mellom de eldres organisasjoner og myndighetene. Her ligger det, som jeg har sagt mange, mange ganger, en utrolig uløst mulighet ved at ideell sektor og pensjonistorganisasjonene samspiller med det offentlige og da gjør tilværelsen for pensjonistene bedre. Etablering av pensjonistforeninger i bygder og bydeler vil være en viktig del av det. En samlet komité har i innstillinga uttalt at organisasjonene er svært fornøyd med resultatet for 2023, og at tallgrunnlaget er i samsvar med reguleringsreglene. Dette er dessverre ikke dekkende for fakta når vi leser protokollen fra møtene den 15. og 23. mai i år. Det foreligger en protokolltilførsel fra Pensjonistforbundet, SAKOsamarbeidet, og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO-samarbeidet, hvor de sier at de er svært skuffet over at regjeringa velger å overse deres krav om en styrket sosial

Gjennomgangstonen fra alle organisasjonene er at dette er et godt oppgjør for pensjonistene, men det er også noen som påpeker det faktum at man fortsatt ikke dekker avviket fra lønnsveksten i 2021. Det er viktig å påpeke. Som Pensjonistforbundet selv sier, ønsker man å løfte man hadde sett for seg at man hadde gjort det på en god måte ved at man hadde fått den kompensasjonen fra 2021, men at den ble tilført minstepensjonistene, slik at de hadde fått et større løft. Fra Fremskrittspartiets side har vi over lang tid fokusert på å få løftet minstepensjonistene opp til EUs fattigdomsgrense, EU60. Det er en kamp vi fortsatt kjemper, og derfor har vi et eget forslag sammen med Vi ønsker også at den lønnsveksten som man ønsker kompensert fra 2021, blir løftet inn for minstepensjonistene, slik at de får et større løft. Med det legger jeg fram forslagene som Fremskrittspartiet

leder): Sterke fellesskap, små forskjeller og spleiselagsløsninger blir bare viktigere i en tid som nå, med krise i verden, når kostnadene for nødvendigheter øker, når det er mange som opplever at lønninger, pensjoner og ytelser ikke strekker til. Da er det et politisk valg om vi skal møte folks opplevelse av akutte behov og reell fattigdom med å henvise til veldedighetens matkøer, eller om vi skal ha et finmasket nok sikkerhetsnett i velferdsstaten til å gi alle trygghet når noe går galt, når man blir syk eller faller ut av arbeid. I det siste har vi dessverre sett at velferden ikke har strukket til, og at folks pensjoner og ytelser har blitt hengende etter mens priser har galoppert, samtidig som ulikhetene i samfunnet har økt. Da er det bra at ytelsene og pensjonene til folk i dette trygdeoppgjøret reguleres i tråd med regelverket, etter lønnsvekst og etter snittet av lønns- og prisvekst for pensjonene. Vi vet samtidig at for dem med lave ytelser, lave pensjoner, blir selv høye prosenter en veldig liten økning i kroner og øre. Prosentvise tillegg øker forskjellene mellom dem som allerede har mye, og dem som har lite. Derfor har SV bedt regjeringen lære av fagbevegelsen, som gang på gang krever kronetillegg for å løfte inntektene til dem som har minst. Sånn må vi også tenke for trygdede og pensjonister, og det er også noe organisasjonene har bedt om i disse forhandlingene. Derfor er jeg glad for at regjeringen denne våren leverer på SVs gjennomslag for å øke minstepensjonen med 4 000 kr, men jeg er skuffet over at stortingsflertallet f.eks. ikke blir med på nye løft av minstepensjonen eller av satsene for dem på arbeidsavklaringspenger og minstepensjon. SV tok til SV tok til orde for en helt moderat økning på rett under 6 000 kr for dem på ytelser og 7 500 kr for minstepensjonistene. Disse forslagene må vi da ta opp på nytt, og det skal vi. Selv om det bare er Rødt, SV og Fremskrittspartiet som foreslår å gjøre noe i denne behandlingen, bruker SV budsjettforhandlingene til å få gjennomslag. Det gjaldt minstepensjonistene i forrige runde, og i årets revidering av budsjettet, som vi skal behandle i denne salen i morgen, har vi også fått gjort noen forbedringer som vil merkes. Altfor lenge har ekstrautbetalinger av stønader, som etterbetaling av trygdeytelser etter oppgjørene, gjort at de som får bostøtte, mister denne. At staten gir med den ene hånden og tar med den andre, er grovt urettferdig, og det blir det nå slutt på, sammen med at sosialhjelpssatsene øker med 10 pst., og at vi øker barnetrygden med over to milliarder. Mye gjenstår, men vi flytter krone for krone. Det har mye å si i folks liv.

Bakteppet for dette årets trygdeoppgjør er dystert. Vi er inne i en priskrise, der prisene på mat, strøm, drivstoff og bolig løper løpsk. Sånne priskriser rammer aller hardest dem som har minst fra før. dem som har minst fra før. Selv lenge før noen hadde begynt å klage på strømprisen, var de minste pensjonene, de minste ytelsene på AAP og uføretrygd, så lave at de lå langt under alle fattigdomsgrenser vi har å operere med, og de ikke var til å leve av. Med andre ord var det nødvendig, og det er fortsatt nødvendig, å få et skikkelig løft for disse gruppene, sånn at ikke gamle og syke mennesker skal måtte velge mellom mat på bordet og lys i lampen. Derfor er det litt merkelig å høre en del av de godordene som har blitt sagt om dette trygdeoppgjøret. Vi får høre at i år kan vi gi pensjonistene et godt løft. Vi får høre at det er et rekordgodt oppgjør, vi får høre, f.eks. fra statsministeren på Arbeiderpartiets landsmøte, at alderspensjonistene blir årets inntektsvinnere. Men dette er verken et godt eller et dårlig oppgjør. Når det er høye tall i dette oppgjøret, er det fordi lønns- og prisveksten er høy. for pensjonistar 5051 noen har gått inn og sagt: I år skal vi ha et rekordgodt trygdeoppgjør. Man følger en regulering man har satt, og den er jeg enig i at er bedre enn den foregående, men det er ikke sånn at pensjonistene og de uføre får noe mer enn det de har krav på. De får det de trenger for å henge med, så vidt, på lønns- og prisveksten – verken mer eller mindre. Som representanten Øvstegård var inne på, betaler man jo ikke regninger i Norge i prosenter, man betaler i

Prosenttallet er høyt, men kronebeløpet er lite. Til sammenligning vedtar vi her i dag en økning i våre godtgjørelser fra i fjor til i år på 42 000 kr. Vi har lavere prosent enn minstepensjonisten, men jeg er rimelig sikker på at det er trygt å si at det er vi som er inntektsvinnerne, ikke minstepensjonisten, som får en fjerdedel av det vi bevilger oss selv. Jeg skjønner at for at for representanten Asheim og andre kan det være viktig å si at denne saken handler om trygdeoppgjøret, og at andre forslag, som å øke minsteytelsene og sånt, må vi ta en annen gang, osv. – men det føles som om det aldri er rett tidspunkt for Høyre og representanten Asheim å ta debatten om å øke minsteytelsene. Vi kommer

Marte Mjøs Persen [13:16:44]: Stortinget har gjennom brede pensjonsforlik fastsatt klare regler for hvordan folketrygdens grunnbeløp og pensjoner skal reguleres. Grunnbeløpet reguleres med forventet lønnsvekst og justeres for avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste to årene. Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som følger grunnbeløpet, blir dermed også regulert med lønnsveksten. Det er bred enighet om at pensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av lønnsog prisveksten. I fjor vedtok Stortinget å endre måten å operasjonalisere reguleringen på, slik at pensjoner fra og med 2022 reguleres med et faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. prisvekst. Årets trygdeoppgjør er fullt ut gjennomført i tråd med gjeldende regler for regulering, vedtatt av Stortinget. Det er krevende tider. Rente- og kostnadsveksten rammer dem med lavest inntekt mest. Det er viktig for regjeringen å opprettholde kjøpekraften til dem som lever av de laveste pensjonene, og å motarbeide økende forskjeller. Et verdig liv forutsetter økonomisk trygghet. Derfor sier vi i regjeringsplattformen at regjeringen vil øke minstepensjonene. Vi må likevel huske på at vi har gode minstenivåer i folketrygden, både i et historisk perspektiv og i internasjonal sammenheng. Om minstenivåene skal videre opp, bør vurderes i forbindelse med de årlige budsjettene og ikke i enkeltvedtak midt i budsjettåret. Samtidig er det mange andre forhold enn stønadsnivå som styrer den enkeltes økonomiske situasjon, og der har regjeringen sammen med SV sørget for forbedringer. Jeg vil peke på en omfordelende skattepolitikk, billigere barnehage, økt bostøtte og en god strømstøtteordning. Det er viktig med brede forlik og grundige utredninger ved endringer i pensjonssystemet. Utvalget som evaluerte pensjonsreformen, leverte sin innstilling i juni i fjor. Som jeg tidligere har varslet, vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om pensjon til høsten. I denne meldingen vil vi komme med forslag til hvordan evalueringsutvalget skal følges opp. Utvalgets forslag utgjør en helhet som må ses i sammenheng, og jeg mener at helheten må på plass før det er aktuelt å gå nærmere inn i enkeltsaker. Til forslaget fra Rødt om å gjeninnføre skjermingstillegget for uføre alderspensjonister og forslaget fra SV om opptjening til 67 år for uføre vil jeg derfor si at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med konkrete tiltak for uføres alderspensjon i stortingsmeldingen som kommer senere i år.

I forskrift om beregning av lønnsvekst § 2 er det hjemmel for å kunne korrigere avvik i faktisk pris- og lønnsvekst for de foregående to årene. I 2021 ble pensjonistene bare kompensert med 0,5 pst. av den faktiske pris- og lønnsveksten. Grunnbeløpet ble endret med 1,1 pst. Dette utgjorde totalt 2,2 mrd. kr i tap for pensjonistene. Dette går hardest ut over minstepensjonistene, som allerede har lite. fristen for å få kompensert dette i henhold til forskriften ut i år. Da er det betimelig å spørre statsråden om dette er gjort med overlegg, og om hun sover godt om natten, vel vitende om at man tar 2,2 mrd. kr fra pensjonistene ved årets utløp.

overgangen til nye reguleringsregler i mars 2022 og i forbindelse med reguleringsmeldingen det samme året. Regjeringen følger lover som er fastsatt av Stortinget, 2023 oppfatter ikke at det er uenighet om at reguleringen i 2022 ble gjennomført i tråd med de reglene som Stortinget har vedtatt. Jeg er glad for at stortingsflertallet fortsatt støtter de reglene som ble vedtatt i fjor.

den nye reguleringsmodellen, hvor pensjonene reguleres etter snittet av pris- og lønnsvekst, og hvor underreguleringen er stanset, gir et betydelig bedre oppgjør enn det ville ha vært med det gamle systemet.

Det er gjort vedtak tidligere, og regjeringen har også kommet med en hel del løfter knyttet til dette. Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser i innstillingen til at de støtter en forhandlingsrett for pensjonistene i andre viktige spørsmål i eldrepolitikken.

gjennom å videreutvikle møteserien om statsbudsjettet, med tanke på både innhold og frekvens. Det er nå fire møter i året. Jeg har nylig avholdt det siste av de fire møtene om statsbudsjettet for 2024 med pensjonistorganisasjonene. Dette er en nyttig arena for regjeringen med tanke på å få innspill til en bredere eldrepolitikk. Organisasjonene har også uttrykt tilfredshet med det nye opplegget, og møtene om statsbudsjettet har fått en god og konstruktiv form.

Det er positivt at det gjennomføres faste drøftingsmøter med organisasjonene, men jeg tror ikke man er altfor ambisiøs i lesningen av regjeringspartienes egen merknad i denne saken hvis man peker på at det ligger noe mer Derfor vil jeg spørre statsråden om det er planer om å gjennomføre forhandlinger med organisasjonene på feltet, f.eks. om en pott med penger til eldrepolitiske tiltak,

Jeg vil min- ne om at den avtalen regjeringen har med alle organisasjonene, er endret i tråd med det nye opplegget. Ny avtale ble undertegnet 20. juni 2022, så den er relativt fersk. Dette er det første året

betenkelig å åpne for at organisasjonene skal kunne forhandle om saker som kan ha store budsjettmessige konsekvenser, og som bør vurderes i en helhetlig sammenheng.

De blir tilsynelatende litt glemt i debatten om dette trygdeoppgjøret, der det stort sett bare er diskusjon om hvor mye alderspensjonistene har fått. Den omleggingen som er gjort i reguleringen av alderspensjoner, har sikret alderspensjonistene i hvert fall noe i perioder med reallønnsnedgang, som også representanten Lundteigen var inne på. Men de uføre er ikke sikret i perioder med reallønnsnedgang. De har G-regulering,

trygdeytelsene bli justert eller regulert på samme måte som pensjonene i et ekstraordinært år, som det vi har nå, der ytelsene i realiteten har endt opp med å bli mindre verdt? I dagens system reguleres grunnbeløpet og dermed flere ytelser for folk i yrkesaktiv alder med forventet lønnsvekst i inneværende år, korrigert for avvik de siste Det er rimelig at ytelser som erstatter bortfalt inntekt i yrkesaktiv alder, som f.eks. arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og gjenlevendepensjon, følger lønnsveksten i samfunnet, dvs. gjennom endringer i grunnbeløpet. Det samme gjelder alderspensjon under opptjening. Det gir også over tid en bedre utvikling enn regulering med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Så jeg mener det ville være prinsipielt uheldig og administrativt sett også komplisert dersom reglene for

Pensjonistene vil tape litt over tid, og så vil de uføre og andre tape i perioder der det er realinntektsnedgang. Problemet er i bunnen:

ha tenkt at det var nødvendig med ekstraordinære tiltak for de uføre som er på de laveste satsene. Også her virker det som om regjeringen har valgt å prioritere alderspensjonistene. De fikk en permanent økning av sine minstepensjoner, mens de uføre som er på minstesats, måtte nøye seg med et engangstillegg i statsbudsjettet forrige gang. Da er spørsmålet: Hva er grunnen til at de uføre har havnet i andre rekke på denne måten? Jeg er enig med representanten Kristjánsson i at det er viktig at inntektssikringsordningene gir grunnlag for et verdig livsopphold. Prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe, samt å beholde flest mulig i arbeid lengst mulig, ha for så vidt moderate minstenivåer i folketrygden, selv om det skal være nok til å kunne leve av. For å opprettholde legitimiteten til trygdesystemet må det også være en sammenheng mellom tidligere inntekt og hva man mottar som pensjonist og trygdet. Når det er sagt, har vi også tatt

Statsråden sa i sitt innlegg noe om at pensjons- og trygdenivået er godt i Norge – uten at jeg tør å gjengi nøyaktig hva hun sa – men jeg tror likevel at de som

forutsigbarhet at både de som er pensjonister i dag, og framtidens pensjonister skal vite hva det er. Det er generell enighet om at det er viktig at alle har et nivå på pensjonen som gir grunnlag for en god og verdig alderdom. Prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe, samt å beholde flest mulig i arbeid, er også bærende hensyn bak pensjonsreformen. For å opprettholde pensjonssystemets legitimitet må det være en sammenheng mellom hva som betales inn i løpet av yrkeslivet, og hva man mottar som pensjonist. Ved å øke minste pensjonsnivå til EU60 vil egen arbeidsinnsats i mindre grad

det passet for Høyre og for det borgerlige flertallet i åtte år å øke minstepensjonen for enslige minstepensjonister med over 20 000 kr. Det passet for Høyre og for de borgerlige partiene å endre bostøtten, slik at antallet bostedsløse barn i Norge falt med 90 pst. Det passet for Høyre å foreslå økt barnetrygd i budsjettene våre. Det passet for Høyre å gå sammen med SV om å endre sosialhjelpen da strømprisene begynte å stige. Det passet ikke bare for Høyre, men for et bredt flertall på Stortinget å gi en 3 000-kroners kontantutbetaling til uføre på minsteytelser. Det passer for Høyre i budsjettene å foreslå å endre reglene slik at ingen familier skal betale mer enn 5 pst. av lønnen sin i barnehageutgifter, i tillegg til gratis kjernetid.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

Det er tittelen på totalberedskapskommisjonens utredning fra 5. juni. Kommisjonen sier: «Med tiltakende sikkerhetspolitiske spenninger er det nødvendig å produsere så mye mat vi kan selv på egne ressurser. Hovedkonklusjonen til kommisjonen er at det er nødvendig å øke selvforsyningsgraden og snarest starte oppbygging av lagerhold.» Det er i det perspektivet vi må se Arbeiderpartiets og Senterpartiets fundamentale omlegging av norsk landbrukspolitikk. Det var derfor regjeringen hadde en svært ambisiøs Hurdalsplattform. Det var derfor regjeringen kompenserte 754 mill. kr i tilleggsforhandlingene i 2021. Det var derfor regjeringen vedtok en egen strømstøtte til norsk landbruk. Det er derfor fjorårets jordbruksavtale hadde en ramme på 10,9 mrd. kr, og det er derfor årets oppgjør, som vi skal vedta her i dag, har en ramme på 4,15 mrd. kr. Det er store tall. Det er en av regjeringen Støres tyngste prioriteringer, for nå er det alvor. Den største angrepskrigen siden andre verdenskrig pågår nå i Europa. Ustabiliteten i resten av verden øker, og da må vi prioritere det som tross alt er viktigst – vi må prioritere matproduksjon for egen befolkning. Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet respekterer at Høyre og Fremskrittspartiet mener at omstillingen går for fort, og at bondens inntekter stiger for mye med Arbeiderpartiets og Senterpartiets landbrukspolitikk, men vi håper høyresiden respekterer selve forhandlingsinstituttet og subsidiært støtter en framforhandlet avtale. Kristelig Folkepartis prinsipielle og tydelige standpunkt bør være et eksempel til etterfølgelse. Til slutt vil jeg takke komiteen for godt samarbeid i saken. Presidenten

da gir regjeringen tilskudd til grasproduksjon. Lavere grasproduksjon fører til at kulturlandskapet gror igjen,

Arbeiderpartiet og Senterpartiets jordbrukspolitikk handler i stort om å ta i bruk mer areal i Norge. Vi mener det står i sterk kontrast til spesielt Fremskrittspartiets politikk, som vil bidra til at vi bruker mindre areal til norsk landbruk.

Men det er også sånn at en god del av de pengene vi bruker, handler om å holde matprisene nede, og prisnedskriving av karbohydrater er en del av det bildet som gjør at matprisene i Norge har steget mindre enn i mange andre land. Bengt

at representanten Kjølmoen ikke ønsker å svare på spørsmålet, men jeg skal ta det litt videre. Nå er det alvor, som Kjølmoen nevnte i sitt innlegg. Det er krig i Europa, det er krig i Norges Er det da hensiktsmessig å gi tilskudd til grasproduksjon i arealsone 1 og 2, som hadde egnet seg bedre til kornproduksjon?

Vi er enige om at vi skal produsere korn der det er mest hensiktsmessig å produsere korn. Hvorfor ønsker da regjeringen å opprettholde tilskuddene til grasproduksjon i arealsone 1 og 2, som er best egnet til kornproduksjon? Hvorfor skal man da produsere gras der? Per Vidar

[13:42:51]: Nesten halv- parten av matprisøkningen i jordbruksavtalen er på frukt og grønt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har prioritert det i årets jordbruksoppgjør, og vi oppfatter at næringen selv er fornøyd med den satsingen som ligger i den framforhandlede avtalen. Så ja, vi ønsker å styrke frukt- og grøntproduksjonen i Norge. Vi er glad for at Venstre deler det synet, men jeg har nesten lyst til å spørre Venstre litt tilbake: Hvem tror Venstre vil sette mest fart på frukt- og grøntutviklingen i Norge? Er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet og en sentrum–venstre-regjering, eller vil det være Venstres gode venner i Høyre og

vi ønskjer å peike ut den langsiktige retninga og seier rett ut at ho går i retning meir grønt. Det er der vegen går, ikkje ved å unngå å leggje den store, nye overordna strategien for norsk landbruk, slik som det no blir lagt opp til frå regjeringspartia, og berre ta dette år for år utan å leggje ein langsiktig strategi. Det andre at vi er veldig tydelege på at framover må klimapolitikk, kosthaldspolitikk og landbrukspolitikk sjåast meir i samanheng, og då peiker alt i retning av det grøne. Eg vil utfordre representanten Kjølmoen tilbake, sidan det no eingong er eg som spør og Kjølmoen som svarar:

[13:44:44]: Undertegnede er helt enig med representanten fra Venstre i at den koblingen må gjøres, og vi mener at det er nettopp det regjeringen gjør, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at vi gjør disse koblingene tettere. Mitt poeng er at jeg tror Venstre har mye større muligheter for å få til sånne koblinger sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet enn med Høyre og Fremskrittspartiet. Det er mitt poeng. Jeg vil ikke utfordre representanten Bjørlo på å forsvare Høyre og

et av de partiene som er tydeligst på grønn politikk. En regjering med Venstre er helt klart mye grønnere enn en regjering med Arbeiderpartiet. Det ser vi jo nå alle sammen. Ifølge FNs klimapanel forventes verdens matproduksjon faktisk å bli redusert med hele 1 pst. hvert eneste år i tiårene framover på grunn av nettopp menneskeskapte klimaendringer. Til sammenligning trenger vi 14 pst. mer matproduksjon per tiår for å holde tritt med økende etterspørsel. Norsk landbruk er viktig, ikke bare for å skape aktivitet, bosetting og arbeidsplasser i hele landet, men jordbruket er veldig viktig for matsikkerheten vår. Et aktivt og bærekraftig landbruk er også helt avgjørende i klimakampen. Et bærekraftig jordbruk er et av de fire hovedmålene i norsk jordbrukspolitikk. Det ser det ut som regjeringen har glemt. Skal vi sikre grønn konkurransekraft i Norge, stiller det krav til både økt lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning. Dette gjelder selvfølgelig også i jordbrukssektoren. En stor utfordring framover er nettopp å legge til rette for at matproduksjonen kan øke, samtidig som vi tar vare på miljøet og kutter utslipp. Her mangler det både fokus og tiltak fra regjeringen. Dagens politikk fører faktisk til økt miljøbelastning. Jeg er veldig glad for at Norge har ambisiøse klima- og miljømål, men disse ambisjonene gjenspeiles ikke i jordbrukspolitikken, som f.eks. ikke pålegger karbonskatt for utslipp eller utsetter landbruket for annen klimapolitikk, til tross for at jordbruket, akkurat som alle andre sektorer med CO2-avgift, er opphavet til en stor del av de nasjonale utslippene. Det er mye vi kan gjøre for å kutte mer, men regjeringen sier altså nei. Vi kan endre sammensetningen av matforbruket. Der sier regjeringen nei. Vi kan øke karbonlagring i jord, vi kan redusere utslippene innenfor samme produksjonsvolum, vi kan stanse nydyrking av myr. Takk skal dere ha, SV, for å ha opphevet opphevingen av oppheving av opphevingen, slik at vi er tilbake der Solberg-regjeringen var når det gjelder nydyrking av myr. Vi kan øke bruken av fangvekster, vi kan binde karbon i biokull, vi kan satse mer på biogass, gjødseltiltak, bedring av fôr, dyrehelse, fruktbarhet, avl, drenering og økt beiteandel. Alle disse tiltakene gir reduserte utslipp per enhet, og vi kan samtidig forbedre produksjonen. Mulighetene er mange, men den eneste i regjeringen som faktisk skjønner dette, han får ikke med seg resten av gjengen. Norsk jordbruk lever ikke i en boble. Klimaendringene påvirker matproduksjonen vår. Vi står akkurat nå overfor en ny hetebølge. Mens vi står her, er vi på vei inn i en ny 2018-sommer. Skjer det, vil det være en katastrofe for norsk landbruk. Disse somrene kommer til å komme hyppigere, de kommer til å bli mer intense, og klimaforskerne har fortalt oss dette år etter år etter år. Det hjelper ikke å unnta landbruket for klimapolitikk. Det hjelper ikke å ikke se opp. Alle sektorer er nødt til å bidra.

[13:49:01]: Takk for et en- gasjert innlegg om klimaendringer og behovet for en sterkere landbrukspolitikk i Norge for å møte det og mindre matproduksjon i verden. at Høyre vil bruke mindre penger på norsk landbruk enn både regjeringen og Norges Bondelag. Mener Høyre at den norske bonden vil tjene for godt med opplegget til (H) [13:50:05]: Vi ønsker å prioritere annerledes enn denne regjeringen. Vi ønsker å prioritere klima sterkere, vi ønsker å prioritere plantebasert produksjon sterkere, produksjon sterkere, og vi ønsker å prioritere teknologi. Med vårt opplegg kommer bonden, ifølge Landbruksdepartementet, til å ha et inntektsvekstpotensial på 16 pst., mens det med regjeringen er Da antar jeg at svaret fra Høyre er ja, at med regjeringens opplegg vil den norske bonden tjene for godt, selv om Grytten-utvalget dokumenterte at medianinntekten er 212 000 kr i norsk landbruk. Det var jo ikke et spørsmål, men jeg kan svare likevel. Som jeg sa i stad, er forskjellen på 16 pst. og på 23 pst. Vi ønsker å prioritere annerledes. Jeg tror ikke det er noen i denne salen som mener at bønder tjener for godt, men i en situasjon hvor befolkningen for øvrig får en inntektsvekst på 5,2 pst., mener vi at 16 pst. tredobling, er bra. Vi ønsker å tette inntektsgapet, selv om tallgrunnlaget for dette inntektsgapet ikke akkurat er noe vi er enige om alle sammen. Jeg opplever egentlig at både regjeringen og for så vidt alle andre partier i denne salen er opptatt av at landbruket skal tjene godt nok,

Inngangen til de- batten i dag har dreid seg mye om at Høyre har gjort det klart at de vil stemme imot en forhandlet og Samtidig er det litt uklart om partiet støtter opp under forhandlingsinstituttet som sådant. Vil representanten si at hun representerer et såkalt næringsvennlig, ansvarlig parti – landbruk er også næring – ved først å fremme sine primære standpunkt, men så å stemme imot avtalen? egentlig akkurat samme tilnærming til forhandlingsinstituttet som Senterpartiet, tenker jeg, siden Senterpartiet i 2015 produserte hele to forslag som brøt med forhandlingsinstituttet – både at hele forhandlingsresultatet skulle sendes i retur, og at det skulle forhandles på nytt med en hel haug med tiltak som Senterpartiet ønsket å legge inn, i tillegg til at man endret summen. Så Høyre gjør egentlig akkurat det samme som Senterpartiet gjorde i 2015. Bengt Rune Strifeldt

det et taktskifte vi ser fra Høyre nå, ved at de ønsker å øke målprisene, som faktisk fører til økte priser for forbrukerne i butikken?

Når det gjelder jordbruksoppgjøret i år, ønsket Høyre å kutte i overføringene fra statsbudsjettet, sånn at bøndene i år, hvor prisveksten er noe mildere enn det vi så i fjor, kan hente økte inntekter i markedet.

sånn at vi skal få til sjølvforsyning. Ser Høgre at debatten no endrar karakter, og vil dei kunne tenkje seg å sjå på kva for tollpolitikk dei ønskjer å leggje seg på? Takk for et godt og viktig spørsmål. Jeg opplever nok at SV angriper denne utfordringen i feil ende, for vi er enige om selve utfordringen, det at vi trenger å øke selvforsyningsgraden. Som en morsom digresjon: Generelt sett går selvforsyningsgraden ned når Senterpartiet sitter i regjering, og opp når Høyre sitter i regjering

planteproduksjonen. Når bare 16 pst. av jordbruksoppgjøret går til planteproduksjon i dag – og vi vet at å øke planteproduksjon er det som skal til for å få økt selvforsyning – er det der vi må satse. Så vi har nok en ulik tilnærming, men en felles forståelse av hva som er utfordringen.

Regjeringen ut- gått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har også i år prioritert budsjettøkninger framfor økte priser. Det er viktig for konkurransekraften til norsk matproduksjon og for å dempe presset på forbrukerprisene på mat. Avtalen kompenserer for svikt i forutsetningene fra fjorårets avtale med 888 mill. kr. I tillegg økes inntektsmulighetene per årsverk med 60 000 Over to år er det da en økning i inngått avtale i jordbruksforhandlingene på 100 000 kr i inntekt per årsverk sammenlignet med andre grupper i samfunnet. For Senterpartiet er det viktig at vi styrker alle produksjonene, og at vi legger til rette for økt produksjon basert på våre naturgitte ressurser. ressurser. Trygg norsk mat er det viktigste vi har i en beredskapssammenheng. At vi da legger til rette for å øke norskandelen der det er mulig, er helt avgjørende. I den sammenhengen er det viktig å vise til at avtalen har en politisk innretning, bl.a. gjennom tiltak som økt bruk av beiteressurser og en styrking av produksjonen av poteter, grønnsaker, frukt og bær. Melkeproduksjon er en bærebjelke i norsk matproduksjon, og jeg er glad for at avtalen gir melkeprodusentene en betydelig økning i distriktstilskudd for melk, husdyrtilskudd og økt målpris.

Jeg registrerer en utålmodighet i næringen, og det er en utålmodighet jeg deler. Tallgrunnlag og opptrappingsplan som skal landes, vil gi et lengre perspektiv for næringen, som må kunne stå seg over tid.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet stiller opp for jordbruket – om det er gjennom tilleggsforhandlinger, investeringstilskudd, strømstøtte, rovdyrutfordringer eller jordbruksoppgjør. Årets jordbruksavtale mellom stat og næring er signert. Den er et godt steg i riktig retning. Vi har fortsatt en vei å gå, men er klar på fortsettelsen, om vi skal sikre norsk matsikkerhet og beredskap over hele landet. Senterpartiet står opp for hovedavtalen med landbruket og en framforhandlet avtale. Jordbruksavtalen for 2023 viser en tydelig prioritering av vår nasjonale matberedskap, hvor alle produksjoner løftes, særlig melkeproduksjonen. Det er viktig for Senterpartiet å sikre økt selvforsyning og matproduksjon over hele landet, og det er ikke gjort i ett oppgjør alene. Det vil ta tid. Årets avtale er et steg i riktig retning. Presidenten

For å hindre monopol og styrkje konkurransen har ein heilt sidan 2006 hatt fleire konkurransefremjande ordningar i meierisektoren. Ei av desse er det såkalla distribusjonstilskotet. Det er ei ordning som skal kompensere for at konkurrentane til Tine har vesentleg høgare kostnader i delar av distribusjonsverksemda. Regjeringa vil no fjerne denne ordninga, noko som m.a. har fått styreleiar Kristine Aasheim i Q-Meieriene til å slå alarm. Den 4. april i år sa ho til Nettavisen at det er ekstremt dramatisk, og at det kan bety kroken på døra for meieria. Kvifor vil ikkje regjeringa at det skal vere reell konkurranse i meierisektoren, og ser ikkje regjeringa at dette på sikt vil gje dårlegare utval og høgare prisar til forbrukarane? Jeg må få lov til å takke for spørsmålet. Nå snakker vi om en prisutjevningsordning for melk, som egentlig er en god og stabil løsning for norske melkeprodusenter. Jeg må minne om at den ordningen er det egentlig næringen selv som bærer. Det handler om å ta med svingninger i sesongene med tanke på melk eller andre produkter som kommer av melk. Det er også en del av PU-ordningen å snakke om konkurransepolitiske virkemidler. Jeg mener at ut ifra situasjonen som nå har oppstått, og det som også departementet har påpekt – eller direktoratet eller hvem det nå er – er det i hvert fall slått fast at distribusjonsordningen ikke lenger er relevant med tanke på situasjonen.

«Konkurransetilsynet mener at det er lite sannsynlig at Q-meieriene og Rørosmeieriet vil ha mulighet til å endre meieristrukturen vesentlig, og dermed vil de også fremover ha høye ekstrakostnader knyttet til frakt av melk fra meieri til dagligvarekjedenes grossistlagre. – Konkurransetilsynet mener det er grunnlag for å gi Tines konkurrenter innenfor distribusjon av flytende meieriprodukter et distribusjonstilskudd (…)». Kva er det regjeringa ser som Landbruksdirektoratet og Konkurransetilsynet ikkje ser? repre- sentanten spørsmålet til regjeringen. Jeg er ikke i regjering, men jeg støtter meg på det regjeringen har sagt i denne saken. Distribusjonstilskuddet har til hensikt å gi støtte og gjennom det skape konkurranse. Når det så ikke lenger er til stede, ut ifra det som er sagt fra departementet, tenker jeg at en må se på løsningen. Jeg har lyst til å korrigere en ting, for i jordbruksavtalen, slik den foreligger nå, er det en støtte

har en dobbelt så høy fare for å ta sitt eget liv som befolkningen for øvrig og er overrepresentert når det gjøres undersøkelser om depresjon og angst. Det vises til mange dyretragedier som har som årsak at bonden sliter psykisk. Vi mener det er viktig å sørge for at bønder har et lavterskeltilbud for å oppsøke hjelp, og vi fremmer også et forslag om det. Hvorfor bryr Senterpartiet seg så lite om å ivareta bønder som sliter psykisk, og om å sørge for at de har et lavterskeltilbud betjent av folk som forstår næringen, framfor å henvise dem til de ordinære hjelpetilbudene?

steg å sørge for inntektsmuligheter, for gjennom det å sikre velferd generelt – dyrevelferd også. Jeg synes problemstillingen er viktig. Den er reell, og jeg tror den er veldig tverrpolitisk. Vi er ikke imot. Jeg oppfatter at representanten sier Senterpartiet er imot at vi skal gjøre tiltak – nei, snarere tvert imot. Vi er for, og jeg tror vi skal få et godt og bredt fellesskap om det. Geir Jørgensen

reklame for årets jordbruksavtale, kunne man umiddelbart tro at man har ryddet opp i noe, man har fikset noe, og man er på vei et sted. Dette har vi i Rødt et helt annet syn på. Vi er heldigvis ikke alene om det. Når kornbøndenes interesseorganisasjon, KiO, blir spurt hva situasjonen er for kornproduksjonen og spesielt i de marginale områdene, sier de i sitt svar til næringskomiteen at de de er redd for at årets framforhandlede avtale vil svekke selvforsyningsgraden framfor å styrke den. Hva er Senterpartiet og Tyldums syn på det svaret vi har fått fra kornbøndene, som er noen av dem det er viktigst å støtte når

til å gi oppmerksomhet til den dagsaktuelle situasjonen for kornbønde ne akkurat i dag og på Østlandet spesielt. Vi går inn i en tørke. Jeg er glad for at vi da har statsråd Sandra Borch i kontorene for å

til føresetnad at den varsla strategien for auka sjølvforsyning legg opp til ei vriding i landbrukspolitikken og innretning av framtidige jordbruksoppgjer og andre landbrukspolitiske verkemiddel i retning meir produksjon av frukt, grønt og korn, noko som også vil bidra til å oppfylle nasjonale kosthaldsråd og kutte klimagassutslepp frå landbruket. Er representanten Tyldum einig i at når ein gjev ein marsjordre om å auke sjølvforsyninga i Noreg, er det ein marsjordre om å

det ligger i Hurdalsplattformen. Det er det ikke noen som helst tvil om. Representantens parti, Venstre, har vært del av en tidligere regjering som har hatt en helt annen kurs. Den kursen har vi lagt om, og det startet vi med allerede i oktober 2021, med tilleggsforhandlingene.

[14:09:57]: Mandag den- ne uken gratulerte jeg reindriftsnæringen med et rekordstort reindriftsoppgjør da vi debatterte reindriftsavtalen her i denne sal. I dag vil jeg gratulere bøndene, men det er med tungt hjerte.

Bønder er private næringsdrivende som eier og driver sin egen bedrift. Det kan ikke være tilfredsstillende å vite at driften avhenger av statlige overføringer som er godkjent av et magert stortingsflertall, mens mulighetene til å ta egne valg for å få en bedre bedrift er gjerdet inn av alle slags reguleringer. Samtidig øker utgiftene i takt med høyere gjødselpris, drivstoffpris, pris på landbruksmaskiner og ikke minst rentenivået. Vi har en situasjon der bondens inntekter er politisk styrt, mens utgiftene er markedsstyrt. Vi har et jordbrukssystem som skriker etter fornyelse. Den nåværende regjering er dessverre mest interessert i å sementere det nåværende systemet. Fremskrittspartiet vil ikke stemme for jordbruksoppgjøret. Det er en avtale som fører oss dypere inn i uføre og ikke ut derifra. Derfor går vi inn for at forhandlingsinstituttet bør legges om, at næringen må avreguleres, og at bøndenes inntekter i større grad må tas ut i markedet. Vi må tenke nytt rundt hva slags landbruk vi skal ha i framtiden. Fremskrittspartiet vil ha mer mat og mindre stat. Vi fremmer derfor forslag om å redusere overføringene fra staten, og vi foreslår en reduksjon på 1,2 mrd. kr i jordbruksoppgjøret. Vi mener det ikke er riktig nå å øke målprisene, av hensyn til forbrukerne, og er nok litt overrasket over at Høyre støtter et grep som vil gi høyere matpriser til forbrukerne. Vi ønsker også å styrke beiting og grasproduksjon for å ta bedre vare på kulturlandskapet, øke produksjonen av korn innenlands, øke produksjonen av frukt og grønt og sørge for at arealtilskuddene bidrar til at henholdsvis korn og gras dyrkes i områdene som er best egnet til det. Ved en inkurie har vi kommet til å be regjeringen fjerne subsidier på import av matkorn, i forslag nr. Vi henviser her til ordningen med prisnedskrivning av importert karbohydratråvare. Vi opprettholder forslag nr. 5, men ordet «matkorn» skal erstattes med «korn».

(A) [14:13:11]: Butikk er også politikk, sa vår generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, på starten av året. Hovedpoenget var helt enkelt og klart: Det går ikke lenger an å leve i en tro på at man skal kunne ha sikkerhet og nasjonal trygghet hvis man sverger til en uregulert frihandel i verden. Det var en erkjennelse fra Jens selv, som han forklarte veldig godt at han har sett stadig klarere i det siste. Det er selvfølgelig med bakgrunn i den krigen som nå pågår i Europa. Det

er ikke imot norsk landbruk. Vi er veldig for norsk landbruk og produksjon av sunn og god norsk mat – uten statlig styring, som representanten kanskje foretrekker, ved at man styrer inntektsgrunnlaget til bøndene, mens markedet styrer utgiftene. Det er kanskje det som fører til at man har en overrepresentasjon av bønder som blir syke, i forhold til andre næringsgrupper. Vi har nå en regjering som fører en politikk som faktisk gjør situasjonen verre høye strømpriser, høye drivstoffpriser og høye matvarepriser. Det eneste som har gått ned under dagens regjering, er vel aksjeverdier og kronekurs.

nettopp matforsyningen, sikkerheten og beredskapen til innbyggerne våre i dette landet. Det var en statsminister som het Gunnar Knudsen – som var fra det som i dag er et liberalistisk parti, Venstre som i februar i 1914 sa: For tiden er den verdenspolitiske himmelen skyfri i en grad som ikke har vært tilfellet på mange år. Et halvt år etter brøt første verdenskrig ut. Vi husker lignende uttalelser fra høyrepartiene i forrige stortingsperiode, hvor de sa at nei, Arbeiderpartiet og Senterpartiet må slutte å snakke om verdenskriger på kontinentet vårt. Det var da, det er ikke nå.

[14:16:50]: Det er det som hele tiden har vært poenget vårt, at hvis man skal ha en forsikring, f.eks. på bilen eller brannforsikring på huset, vet man ikke akkurat når huset kommer til å brenne, eller hvilket kryss man kommer til å krasje i. Vi har sagt ganske klart ifra – ja, og du kan sette to streker under det svaret – at vi i nær framtid vil være avhengig av en bedre matberedskap i Norge. Det var det debatten i Stortinget gikk på i hele forrige stortingsperiode. Det er det som ligger til grunn for Hurdalsplattformen, og det er akkurat den samme tenkningen som nå er bekreftet i totalberedskapskommisjonen. Et Et par år etter at vi skrev Hurdalsplattformen, kom den, og det er veldig bra. Men ja, vi har advart mot dette i lange tider, og det kommer vi fortsatt til å gjøre. Selv om ingen i min familie noen gang har hatt bruk for brannforsikring på huset, tegner vi det fortsatt fordi vi trenger å ha den forsikringen. forsikringen. Det er et paradoks, for Fremskrittspartiets landbrukspolitikk vil kanskje føre til et par nisjeprodukter her og der hvis man slippe bonden fri – men hva skal vanlige folk gjøre når de virkelig trenger mat? [14:17:54]: Dersom man lar bonden, som kanskje er den som har best oversikt over hvilke produkter det er fornuftig å produsere i sitt område, styre sin bedrift som man lar andre styre sine bedrifter, er jeg nokså trygg på at vi fortsatt ville ha en god matproduksjon i Norge. Hurdalsplattformen er et signal om hvordan regjeringen i større grad ønsker å ha kontroll på private næringsdrivende. Der ser vi de politiske skillelinjene. Vi har en regjering i dag som i stor grad vil styre det norske næringslivet, mens Fremskrittspartiet vil ha mer mat og mindre stat. Man ser på politikken som føres, at det går feil vei. For bøndenes del tror jeg de ser fram til å få en borgerlig regjering etter neste valg. Hans Gunnar Holand [14:19:06]: Representan- ten tok det opp i sitt innlegg, og Fremskrittspartiet argumenterer gjennom sine merknader for kanaliseringspolitikk, kornproduksjon og planteproduksjon i områdene som egner seg for dette. Gressproduksjonen må også i større grad foregå i distriktene. Gjennom flere mindretallsforslag tar de til orde for akkurat det samme. Fremskrittspartiet ber samtidig regjeringen om å heve kvotetaket på kumelk til 1,2 millioner liter. Sånne bruksstørrelser vil i store deler av gress- og beiteområ der være umulig ut fra geografiske, arronderingsmessige og andre driftsmessige ulemper. Etter vår oppfatning vil da melkeproduksjonen sentraliseres, beitebruk vanskeliggjøres, og kornareal vil bli brukt til gressproduksjon. at en så stor heving av kvotetaket er forenlig med deres krav om økt gressproduksjon, beitebruk, kornproduksjon og en økt selvforsyningsgrad? Takk for spørsmålet. Nå er det sånn at med regjeringens politikk er det faktisk kornareal som får tilskudd for å brukes til gressproduksjon. Det vi fremmer forslag om, er at vi må bruke de verdifulle områdene til å dyrke korn. Vi har en invasjonskrig på kontinentet, i Europas kornkammer. Vi er nødt til å ta større ansvar for kornproduksjonen i Norge, og da må vi benytte de arealene som egner seg til kornproduksjon, framfor å produsere rent grovfôr.

På den eine sida ønskjer ein å løfte inntekta til stortingsrepresentantar – og det kan vere mange gode grunnar til det – men ein ønskjer altså ikkje å gjere det meir leveleg for bonden. Kan representanten forklare dette for alle som lyttar? vel- dig interessant spørsmål fra representanten. Vi har mange saker i løpet av en dag, og man omstiller seg fra sak til sak. Nå har vi ikke fremmet noen forslag som skal ta ned inntekten til bøndene, men mener at vi skal endre på kanaliseringen av produksjon. Nå har vi en regjering som gir tilskudd – almisser – til bønder, for at de skal produsere gress i områder som faktisk egner seg til bedre kvaliteter. Jeg følger ikke det premisset – at vi skal redusere inntektene til bøndene. Bøndenes inntekter kommer til å gå opp i framtiden, også med Fremskrittspartiet i Landbruks- og matdepartementet, med vår politikk. Det er bare det at vi har mindre lyst til å kontrollere hverdagen til bonden, sånn som regjeringspartiene, med støtte fra SV,

på jordbruksfeltet ser vi allereie teikn til at debatten mellom partia begynner å endre karakter, fordi verkelegheita er i ferd med å endre seg ganske radikalt. Eg trur kanskje totalberedskapskommisjonen er ein grei stad å markere begynninga på ein ny måte å tenkje jordbrukspolitikk på.

Vi har eit problem i landet i dag, og det er at vi har ein sjølvforsyningsgrad som gjer oss avhengige av ei global matforsyning som er usikker. la meg sitere kva som står hos totalberedskapskommisjonen: «Men vi kan ikke lenger være sikre på at de internasjonale forsyningskjedene alltid vil være velfungerende. Det er derfor nødvendig å styrke vår selvforsyningsevne, forstått som evne til å dekke matvarebehovet med innenlandsk produksjon og norske

altså korleis ulike parti kan nå målet om å ta meir av jorda i bruk.

premiss for statens arbeid med jordbruksoppgjer. Vi var også kritiske til avtalen som blei framforhandla mellom staten og Bondelaget, fordi han ikkje tilstrekkeleg møtte det vi hadde blitt einige om. Når vi likevel kan støtte avtalen, er det fordi vi har fått på plass eit avgjerande viktig vedtak om sjølvforsyning. Ein overgang frå kronetoll til prosenttoll er avgjerande viktig dersom vi i det heile skal ha sjanse til å kome i mål med auka sjølvforsyning.

SV samarbei- der altså med et parti som kan spå. Det er litt spennende, for ifølge representanten Sandtrøen forutså Arbeiderpartiet ikke bare invasjonen av Ukraina, men disse vanvittige strømprisene som vi har sett under denne regjeringen, er ikke Arbeiderpartiets feil, det er Senterpartiets feil på grunn av kablene, og uten kablene ville prisene vært lavere.

(H) [14:28:39]: Ikke det at jeg vil at representanten skal ha «vondt», men jeg er glad for å høre at SV egentlig hadde ønsket å være med på de gode forslagene. Så sier representanten at det er fordi det er en avtale, og at det er så avgjørende å få på plass prosenttoll. Men prosenttollen har jo regjeringen allerede sagt at de skulle få på plass,

Vi fremmer et konkret forslag om å opprette et pilotprosjekt for bønder som sliter psykisk, og at det forutsettes at det opprettes innenfor en av de etablerte organisasjonene som har kunnskap om landbruk. Hva er årsaken til at SV ikke vil støtte et slikt tiltak for å styrke det psykiske helsevernet til bøndene som sliter?

gjennomslaget ein fekk igjen for å støtte jordbruksavtalen, var avgjerande viktig, samtidig som representanten Tyldum i eit svar på ein replikk frå meg meinte at dette ikkje akkurat

om rask strategi for auka sjølvforsyning og vi veit at det er frukt, grønt og korn vi har minst sjølvforsyning av, betyr det i praksis at det er den delen av landbruket vi no skal styrkje og fokusere på å få meir av i tida framover?

Stortinget skal setje dei store kursane, og så skal vi overlate til faglaga å ta alle dei detaljerte spørsmåla. Det som har vore problemet med jordbrukspolitikken, er at Stortinget har forsøkt å styre i det store, og så har vi i for liten grad sett det

Representan- ten Knag Fylkesnes holdt nettopp et godt og engasjert innlegg om alvoret i dagens beredskapssituasjon og nødvendigheten av en mye høyere innsats for å styrke norsk selvberging. Nå ser vi alle den veldig skumle utviklingen som skjer på Østlandet, med frykt for store avlingsskader hvis denne unormale – og kanskje etter hvert normale – heten fortsetter, og vi er alle klar over den verdenssituasjonen vi er i, som har forandret seg betydelig. Da er det betryggende at vi har en regjering som har 50 pst. selvforsyning innen 2030 som mål, men mindre betryggende at SV har støttet i en mye svakere formulering i jordbruksoppgjøret, nemlig å legge fram en strategi for økt selvforsyning. Kan representanten kommentere hvordan det henger sammen med det behovet vi har

Jordbruksavtalen og forhandlinger om oppgjøret har vi ikke bare for næringen og for bonden. Vi har det for samfunnet, vi har det for vår egen beredskap og totalsikkerhet, og vi har det ikke minst for vårt eget landskap, for bosetting og aktivitet i hele Norge. Derfor har vi valgt et partssamarbeid – fellesskap, stat og næring. Og la det være sagt: Dette må være siste gang at staten benytter seg av det privilegiet det er – som den faktisk har, men som det ikke er klokt å bruke – å bare forhandle med den parten som har

tung, ærverdig og gammel organisasjon i norsk landbruk, som ikke er med i år. Det er en alvorlig situasjon. Det er også alvorlig at Rødt blir beskyldt for å

det er de som har kjørt en prosess i forkant av den debatten som vi har i dag. Så er det ting vi er enig i i årets avtale – ting vi skal stemme for, ting vi skal støtte. Vi er glad for at vi får en satsing Vi er i en særstilling i Norge ved at vi har et arktisk landbruk. Vi produserer mat på 70 grader nord. Det er vi glad for, trepunktsenigheten mellom budsjettkameratene var det nødvendige ting å få presisert og få inn. Overgangen på tollsystemet, et teigbasert arealtilskudd og det som ellers kom, skal vi støtte. når vi ser at selvforsyningsgraden er så lav som den er, at vi ikke klarer å nå den med dette målet,

«Den private eiendomsretten gir dermed et bemidlet mindretall en samfunnsmakt som er uforenlig med demokratiske prinsipper.» Og videre: «I et sosialistisk samfunn er privat eie av de viktigste produksjonsmidlene avskaffa.» Problemet for den norske bonden er da at han eller hun er privat næringsdrivende, eller kapitalist som det heter i Rødts prinsipprogram, så spørsmålet til representanten blir: Hvor store kan norske gårder være, eller hvor høy kan inntekten være, før de bør nasjonaliseres av staten? Det er hyggelig at re- presentanten Kjølmoen leser Rødts prinsipprogram. Det må vel være det mest siterte og leste prinsipprogrammet i norsk politisk historie. Det er vi veldig fornøyd med, og jeg oppfordrer også samtlige andre her til å studere det, for det er veldig godt.

[14:42:06]: Eg har ei glødande grøn tru på framtida til norsk landbruk. Eg vil gå så langt som å seie at det einaste som kan øydeleggje framtida til norsk landbruk, det einaste som kan gjere landbruket til ei næring der stadig færre ønskjer å vere,

Då snakkar eg om fortidas landbrukspolitikk i brei forstand, som fleire regjeringar av ulike valørar har stått for. Alle andre pilar enn den gamle landbrukspolitikken peikar strengt teke i rett retning for norsk landbruk. Verda treng meir mat. Klimaendringane tilseier at meir av den maten må produserast i vår del av verda. Forbrukarane blir stadig meir opptekne av sunn og rein mat og rett kosthald. Ny teknologi knytt til landbruket utviklar seg i enormt tempo – frå presisjonsteknologi til framsteg innanfor bioteknologi og på ei rad andre område. Ikkje minst: Vi veit kva retning landbruket må gå i for å treffe forbrukarane sine ønske, for å auke sjølvforsyninga, for å matche betre med folkehelsepolitikken, for å kutte klimagassutslepp og for å ta vare på natur. Det er, lykkeleg nok, i nøyaktig same retning.

Kort sagt: Vi veit alt vi treng for å setje kursen mot framtidas landbruk, som er eit grønare landbruk med litt mindre kjøt og mjølk, mykje mindre bruk av importerte fôrråvarer, mykje meir grønt og korn, meir variert produksjon, meir fokus på lokal verdiskaping og større samanheng og samarbeid i heile verdikjeda for å setje bøndene i stand til å få ein større del av den samla verdiskapinga ved matproduksjon. Det einaste vi strengt teke manglar, er politisk vilje til å syne leiarskap og peike ut kursen. Som representanten Fylkesnes sa det veldig godt frå talarstolen i stad: Det er vår jobb å peike ut desse lange linjene. Eg skal òg seie, på vegner av Venstre, at det er mykje som er positivt i den avtalen som ligg på bordet her i dag. Det er mange ting som går i riktig retning, og som vi støttar. Den største svakheita er

(A) [14:45:23]: Venstre er opptatt av å vri norsk landbruk i en mer grønn og bærekraftig retning, og det støtter jeg fullt ut. Det er interessant å se hvor ivrige dere nå har blitt på en ny landbrukspolitikk i forhold til det dere var i forrige regjering, og hvor utål modige dere er, etter det dere sier selv, om en kraftig kursendring i norsk landbruk. Dette er et jordbruksoppgjør som har en historisk høy satsing på klima og miljø, og nettopp planteproduksjon, frukt og grønt er blant hovedsatsingene, i tillegg til tiltak som beitetilskudd, regionale miljøprogram og drenering. Jeg har forståelse for Venstres utålmodighet, men anerkjenner Bjørlo den dreiningen vi nå ser i virkemiddelbruken, og at det tross alt tar tid å snu skuta etter forrige regjering og for å sikre en reell ny kurs i landbrukspolitikken?

feil å snakke om tidenes største klima- og miljøsatsing i dette budsjettet. Vi har stilt eit konkret spørsmål om å få berekna klimaeffekten av kvar av postane i den samla summen på 9 mrd. kr som er omtalt, som representanten også er inne på.

Jeg synes det er veldig rart at dere ikke har klart å bestemme dere for om dere ønsker å satse på miljø- og klimatiltak, som vi har gjort i dette jordbruksoppgjøret. Vi snakker om 40 pst. på to år. Det er ganske mye i forhold til forrige regjering.

vår er kvifor i all verda Arbeidarpartiet og regjeringspartia ikkje kan vere med oss på å presisere at når vi skal vri landbrukspolitikken mot meir sjølvforsyning, handlar det om å flytte verkemiddelbruken mot grønt. Kvifor i all verda stemmer de ned at vi skal få på plass ei ny stortingsmelding om framtidas landbruk og matpolitikk, og kvifor stemmer de ned våre forslag om at vi skal kople klimapolitikken, kosthaldsråda og matforbruket tettare? Det er dei langsiktige linjene som er utfordringa.

Representan- ten Bjørlo var i forrige replikkrunde opptatt av såkalt kjøttelskende parti. Det var vel ikke ment som noe positivt, antar jeg. jeg. Både representanten Bjørlo og jeg kommer fra kommuner som er utpregede graskommuner i Norge, og de er det mange av. Faktisk er det sånn at hvis vi skal klare å overleve på egne ressurser, er vi nødt til å omsette graset til noe spiselig på en eller annen måte, og da er det vanskelig å komme unna kjøtt

er viktig